Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 26. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Interpelacijo je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev interpelacije dajem najprej besedo predstavniku predlagatelja, Zvonku Černaču. Izvolite. Kolegice in kolegi, podpredsednik Vlade in minister za finance Klemen Boštjančič, ministrice in ministri, vsi ostali prisotni vsem en lep dober dan! Lani ob tem času, med božičem in novim letom, se je zgodila ena večjih korupcijskih afer v mandatu te Vlade. V slabem tednu dni med petkom pred božičem in petkom pred novim letom, je bila sprejeta odločitev na dveh dopisnih sejah Vlade, ter istega dne na petek 29. decembra, pred prazniki podpisana pogodba ter nakazanih 7,7 milijona evrov za nakup podrtije na Litijski 51, ki je bila pred tem kupljena za 1,7 milijona evrov. Po letu dni je na Litijski 51, še večja podrtija. V njej nikoli ne bo sodišča, za kar je bila kupljena. Odgovorni za ta posel razen nekdanje ministrice za pravosodje iz kvote Socialnih demokratov, Dominike Švarc Pipan, ki je najprej po nasvetu predsednika Vlade Roberta Goloba dober mesec dni brala svoje ime, tako da je odgovornost valila na zaposlene na ministrstvu, ki so delali po njenih navodilih, torej, vsi ostali odgovorni za ta posel pa še naprej vladajo in delajo vse, da bi odgovornost prevalili na tiste, ki so opozarjali, da kršijo številne zakone in podzakonske akte. Že ob vložitvi interpelacije zoper takratno ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan smo izpostavili, da je odgovornost širša, da sega do ministra za finance in celotne Vlade. Po reviziji Računskega sodišča glede zaključnega računa proračuna za leto 2023 iz septembra letos pa je nedvoumno ugotovljeno, da nosi minister za finance in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič največjo odgovornost za nakup propadajoče stavbe na Litijski 51. Brez njegove protizakonite prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 6 milijonov in pol evrov nakupa ne bi bilo, minister je v svojem prvem odzivu na vloženo interpelacijo dejal, citiram: "Ob tem znova poudarjam, da če bi Ministrstvo za pravosodje imelo svoja sredstva za ta nakup, torej v svojem proračunu, se v vlogi mene in Ministrstva za finance sploh ne bi nikoli pogovarjali.", konec citata. Drži, in s tem je nekako prepoznal prepoznal svojo odgovornost za sporni nakup Litijska 51, ker je zagotovil manjkajoča sredstva v višini 6,5 milijona evrov s kršitvijo veljavne zakonodaje oziroma Zakona o javnih financah. Davkoplačevalcem je ta posel pobral 7,7 milijona evrov, številne druge negospodarne poteze te vlade v zadnjih dveh letih in pol na desetine, stotine milijonov evrov, zato ni denarja, za druge potrebe, za to upokojenci letos ne bodo prejeli božičnice. Po objavi zaključnega revizijskega poročila Računskega sodišča glede zaključnega računa proračuna za leto 2023 smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za finance, kjer smo predlagali, da minister prevzame odgovornost in odstopi, v kolikor pa tega ne bo storil, smo predlagali predsedniku Vlade, da Državnemu zboru predlaga razrešitev ministra za finance in podpredsednika Vlade Klemna Boštjančiča. Odbor za finance je našo zahtevo obravnaval na 49. nujni seji 23. septembra letos. Člani koalicijskih strank, Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice so kljub jasno ugotovljenim kršitvam zakona, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče, ministra zaščitili in glasovali proti predlogu za njegovo razrešitev oziroma proti predlogu, **2. TRAK: (JJ) – Ker je bil ta predlog zavrnjen smo poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke vložili interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za finance Klemna Boštjančiča, in sicer zaradi, prvič, ravnanj ministra, ki imajo elemente kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257. členu Kazenskega zakonika. Drugič zaradi ravnanj ministra, ki imajo elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika. Tretjič, zaradi zavajanja javnosti v zvezi s protipravno zagotovitvijo proračunskih sredstev za nakup stavbe na Litijski 51 v Ljubljani, četrtič, zaradi oškodovanja javnih financ in negospodarnega ter nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi. In petič, zaradi izgubljenega zaupanja v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ v povezavi z nakazili ministrovega podjetja na račun v davčno oazo. Na podlagi 180. člena Ustave ter 253. člena Poslovnika Državnega zbora poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije po končani razpravi izreče nezaupnico ministru za finance, Klemnu Boštjančiču. V reviziji zaključnega računa proračuna za leto 2023 Računsko sodišče ugotavlja, da je bil zaradi nakupa stavbe na Litijski 51 kršen Zakon o javnih financah, da v proračunu za leto 2023 nakup stavbe na Litijski ni bil načrtovan, zanj ni bilo zagotovljenih sredstev, niti ni bila pripravljena investicijska dokumentacija. Računsko sodišče tudi ugotavlja, da ta nakup ni bil načrtovan niti s prvim rebalansom proračuna maja 2023 niti z drugim rebalansom avgusta 2023. Nadalje Računsko sodišče ugotavlja, da prerazporeditev šest in pol milijona evrov sredstev iz splošne proračunske, da za prerazporeditev saj v navedenem primeru ni šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ali rebalansa ne bi bilo mogoče načrtovati. Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da minister za finance ni opozarjal na ta dejstva, da ni deloval kot varuh javnih financ in kot varuh zakonitega razpolaganja z javnimi sredstvi, pač pa je izrecno spodbujal h kršitvam zakonodaje, saj iz korespondence med ministrstvoma izhaja, da je izrecno poudarjal, nekaj o tem več v nadaljevanju, da bodo sredstva za nakup stavbe na Litijski 51 zagotovljena, v kolikor bo ministrstvo za pravosodje nakup izpeljalo do konca lanskega leta, kljub temu, da je vedel in se je tega zavedal, da je to mogoče storiti samo s kršitvijo veljavne zakonodaje, Zakona o javnih financah, ki bi ga moral prvi spoštovati. In tako se je tudi zgodilo. V kolikor bi minister za finance deloval v skladu z Zakonom in ne bi predlagal prerazporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije do škodljivega nakupa stavbe na Litijski 51 nikoli ne bi prišlo. Odgovornost ministrstva za finance in Vlade Republike Slovenije pri nakupu podrtije na Litijski 51 je nesporna, kar izhaja tudi iz revizije Računskega sodišča, ki je med drugim ugotovilo, da je Ministrstvo za finance izdalo za umestitev novega projekta nakup poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov pozitivno mnenje in to 27. 12. lani, kljub temu da so skladno s tretjim odstavkom stodevetinšestdesetega člena Pravilnika o izvrševanju proračuna večje spremembe načrta razvojnih programov dovoljene le do 17. 10. v tekočem letu in torej pogoji za izdajo pozitivnega mnenja niso bili izpolnjeni, bili so zavestno kršeni, ker ga je na to opozorila tudi ena izmed državnih sekretark na njegovem ministrstvu. Ministrstvo za finance je s tem, ko je podalo pozitivno mnenje k vlogi za uvrstitev novega projekta v proračun, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji za večjo spremembo NRP iz tretjega odstavka 169. Pravilnika o izvrševanju proračuna ravnalo tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 170. člena Pravilnika o izvrševanju proračunov. Vse to so ugotovitve računskega sodišča. Ob tem poudarjamo, da drugi odstavek 42. člena Zakona o javnih financah določa, da se sredstva splošne proračunske rezervacije lahko uporabljajo samo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Za nič od tega pri nakupu podrtije na Litijski ni šlo. Imeli smo dva rebalansa v lanskem letu, ta projekt se je dlje časa pripravljal, minister je za to vedel. Minister želi svojo odgovornost minimizirati tudi s tem, da je edini očitek računskega sodišča, ki se nanaša na ministrstvo za finance ta, da se sredstev v rezervo ni izločalo vsak mesec, da pa za nakup podrtije na Litijski ni odgovoren, da je to odgovornost Ministrstva za pravosodje kar ne drži in sem pojasnil že predhodno na podlagi ugotovitev Računskega sodišča. **3. TRAK pa se je minister izgovarjal tudi na to, da je bilo Ministrstvo za finance s potrebami Ministrstva za pravosodje glede prostorov za sodišče seznanjeno šele decembra. To ne drži. Tukaj bi prosil nekaj predstavitev na kratko. Torej, minister je svojo odgovornost želel razbremeniti s tem, da je rekel, do decembra jaz za to zadevo sploh nisem vedel. No, to je podrtija na Litijski, taka je bila pred letom dni, taka je danes. In zaradi tega, ker nisem vedel, sem kršil zakonodajo poenostavljeno povedano, zaradi tega sem uporabil 42. člen Zakona o javnih financah, ki omogoča za nepredvidene namene prerazporeditve. Temu ta člen ni namenjen. Ampak tudi ne drži, da ni vedel, to je bila ta izjava na Odboru za finance. Problem Ministrstva za finance je, da mi tega nismo vedeli do začetka decembra. Mi nismo bili nikoli obveščeni s strani Ministrstva za pravosodje in tako naprej. Zgodba se je začela oktobra 2022, takrat je namreč avgusta Ministrstvo za pravosodje izbralo projektanta za novo sodno stavbo za Bežigradom. Zemljišče je v lasti Republike Slovenije in Ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, zaradi tega je bilo to naročilo preklicano. Ni izdalo soglasja in je odvzelo ta sredstva za potrebe projektiranja nove sodne stavbe. In na tej osnovi so se začele iskati druge rešitve, s katerimi je bil minister tudi seznanjen. Nenazadnje januarja, februarja lani, ko je bila obravnavana problematika prostorov za Upravno sodišče na Vladi in tam, ga je nekdanja ministrica, njega in predsednika Vlade, seznanila z nadaljnjimi koraki, ki se bodo odvijali pri zagotavljanju potrebnih prostorov. Predstavljene so bile tri variante nakupa in tako naprej in potem seveda v nadaljevanju, če izpustimo druge stvari, ker ni časa, v oktobru je minister opravljal tudi funkcijo ministra za javno upravo po tistem, ko je prejšnja ministrica Sanja Ajanović Hojnik zaradi koruptivnega razpisa za nevladnike odstopila. In takrat je Ministrstvo za javno upravo, pazite, ki ga je vodil minister Boštjančič, Ministrstvu za pravosodje ponujalo Litijsko 51, ponujalo Litijsko 51 v paketu s celovito obnovo za 17 milijonov. Novembra lani sestanek Ministrstva za finance in sestanek Ministrstva za pravosodje, kjer so iskali rešitve, kako bi financirali nakup te Litijske 51. Tudi seznanjen minister, ne boste mi rekli, da vodja njegovega kabineta Klemen Babnik, ki je te razgovore koordiniral, ni delal po njegovih navodilih. Tam so iskali možnosti dolgoročnega zadolževanja, lizinga in tako naprej. Vse skupaj je padlo v vodo. Da se je komunikacija nadaljevala potem še naprej v novembru. 5. 12. 2023, se zgodi sestanek na Ministrstvu za finance glede zagotavljanja sredstev za UIKS in ob robu tega sestanka, kjer so bili prisotni prejšnja pravosodna ministrica, njen državni sekretar, prejšnji državna sekretarka pri ministru Saša Jazbec, Gordana Pipan, druga državna sekretarka, nekdanji generalni sekretar ministrstva za pravosodje in predstavnik MJU. Ob robu tega sestanka, bil je prisoten seveda tudi minister Boštjančič, je obljubil, da bo zagotovil sredstva, če bo Ministrstvo za pravosodje do konca decembra posel izpeljalo. 5. december, 5. december in potem istega dne pošlje ministrstvo za pravosodje DIP za to Litijsko 51 dokument identifikacije investicijskega projekta oziroma naslednjega dne 6. 12., potem potekajo v decembru do 22. operativni sestanki na najvišjih nivojih, se pravi na nivoju državnih sekretarjev obeh ministrstev, vodja kabineta Klemna Babnika Ministrstva za finance in namestnice generalnega sekretarja in generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje. In zgodi se seveda sestanek 22. 12., to je bil med 9. in 10. uro, 22. 12. petek, prisotni minister, prejšnja ministrica Dominika Švarc Pipan, nekdanji državni sekretar na pravosodju Šoltes, generalni sekretar na pravosodju minister Klemen Boštjančič, vodja kabineta ministra Žiga Čepe. In kaj je bil zaključek tega sestanka? To je zabeležka, ki jo je posredovala vsem prisotnim namestnica generalnega sekretarja, takratnega generalnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje, Tržanova, torej, dogovorjeno je bilo, minister bo zagotovil prerazporeditev sredstev, dopisna seja Vlade bo in tako naprej. In še istega dne se je to tudi zgodilo, par ur kasneje, (nadaljevanje) 22., na petek pred božičem, je minister za finance in podpredsednik vlade predlagal vladi, prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije sredstev, ki niso bila porabljena za popoplavno obnovo, za projekt, ki sploh ni obstajal. 22. 12. projekt nakupa stavbe v veljavnih načrtih razvojnih programov ni obstajal, ga ni bilo. Ga ni bilo. Torej 22. 12., je podpredsednik vlade in minister za finance nezakonito, vedel je, da to počne, predlagal prerazporeditev 6,5 milijona evrov in vlada je na dopisni seji brez glasu proti ta sklep tudi sprejela. In v nadaljevanju seveda se je potem uvrstil ta projekt v NRP, šest dni kasneje, s tem je minister za finance soglašal in vlada je na naslednji dopisni seji 28. 12., to tudi potrdila in 29. 12. naslednji petek pred novim letom je Ministrstvo za pravosodje sklenilo pogodbo in še istega dne plačalo nekaj manj kot 7,7 milijona evrov za to podrtijo na Litijski. To je tudi pomembno, glejte, minister je predlagal umestitev novega projekta, čeprav je rok za kaj takega po njegovem lastnem pravilniku potekel 17. 10. Treba je še povedati, da je minister letos oktobra želel spremeniti ta pravilnik in je hotel ta rok podaljšati in hotel je izničiti rok 20 dni, da je potrebno gradivo za Vlado posredovati 20 dni prej za take primere. Obstaja korespondenca, ki jo bom v razpravi pokazal in je ugotovil oziroma so mu povedali, da bi bilo kaj takega protizakonito, zaradi tega ta sprememba ni bila uveljavljena, čeprav je bila dana v medvladno proceduro in so spremembe tega pravilnika v manjšem delu na drugih delih. Ampak to, da bi se ta rok spremenil, je pa ugotovitev v njegovem lastnem dopisu, da za kaj takega ni zakonske osnove in zdaj minister ugotovi, da so ti roki inštrukcijski v odgovoru na interpelacijo. to je ta zgodba. Tega nakupa brez protipravnega in protizakonitega delovanja podpredsednika vlade in ministra za finance Klemna Boštjančiča ne bi bilo. Ne bi bilo - dela se škoda državi in ljudem. Torej, minister, ki je tudi podpredsednik vlade Klemen Boštjančič, je, kot sem že povedal, s kršitvijo Zakona o javnih financah omogočil to nezakonito prerazporeditev sredstev v državnem proračunu in Računsko sodišče ni moglo kaj drugega ugotoviti, kot je ugotovilo, da je bilo to narejeno v nasprotju z veljavnimi predpisi, s kršitvijo predpisanih postopkov in z direktno kršitvijo Zakona o javnih financah. Po 16. členu Zakona o državni upravi minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva. Minister za finance Klemen Boštjančič je kot vidite iz vsega tega, kar je bilo predstavljeno v času podpisa, vedel in se je tega zavedal, da gre za protipravno razporeditev sredstev za negospodaren nakup stavbe na Litijski cesti. In tukaj, na tej točki njegova odgovornost prehaja iz objektivne v subjektivno odgovornost. Iz objektivne v subjektivno odgovornost. Minister ni samo opustil dolžna ravnanja, kar predstavlja nevestno delo v službi po 258. členu Kazenskega zakonika, za kar je zagrožena denarna kazen oziroma zapor do treh let pač pa ima njegovo ravnanje vse znake kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu Kazenskega zakonika, ki v primeru velike premoženjske škode, kar vsekakor predstavlja nakup za državne potrebe popolnoma neuporabne podrtije na Litijski 51, predvideva zapor od enega Minister je v odgovoru vse te očitke seveda zavrnil. Skliceval se je na različna tolmačenja, 42. člena(?). Skliceval se je na to da, saj to so počeli že ministri pred mano. Ni res, ni podobnega primera, pa tudi če bi bil to, njegove odgovornosti ne zmanjšujejo o tem kaj več v nadaljevanju v razpravi. Povedal sem še, da se sklicuje na to, da so roki v Pravilniku o izvrševanju proračuna samo inštrukcijski, kar ne drži. Izhaja iz njegovega ravnanja v letošnjem letu, ko je želel te roke popraviti, pa mu to ni uspelo, ker je bilo ugotovljeno, da bi bilo to v nasprotju z zakonom in za kaj takega nima zakonske podlage.

Zaradi tega je odstopila nekdanja ministrica za pravosodje, ker ni ravnala tako kot se od ministra pričakuje. Mi mu očitamo izključno tisto, za kar je pristojen in za kar je odgovoren, prvi med ministri, za skrb za javne finance. In ne samo to, on se je zavedal, da počne nekaj, kar je protipravno, na podlagi ugotovitve Računskega sodišča o reviziji zaključnega računa za leto 2023 iz septembra letos. Torej, odgovoren je bistveno bolj kot nekdanja ministrica, ker brez te njegove protipravne prerazporeditve šest milijonov in pol, na projekt, ki ga v trenutku prerazporeditve niti ne bi bilo, in to iz sredstev, ki so bila namenjena popoplavni obnovi, pa niso bila porabljena do konca lanskega leta, ker jih Vlada ni uspela pametno investirati; torej, brez te njegove odločitve, se ta škandalozen nakup nikoli ne bi zgodil. Minister za finance, ki je tudi podpredsednik Vlade, Klemen Boštjančič, bi torej moral kot varuh javnih financ zavrniti predlagane prerazporeditve, pa tega ni storil, še več, iz tega, kar sem prej predstavil, izhaja, da je celo spodbujal ta protipravna ravnanja, kar je dejal, glejte, prerazporeditev bo, če boste vi vse ostalo zagotovili do konca leta. In potem so to zagotovili, v slabem tednu dni se je odvil postopek, ki po navadi traja pol leta ali pa celo leto. Na isti dan je bil podpisan, predinvesticijska zasnova, investicijski program, ki je zahtevan, če gre za investicijo, ki je višja od dva pa pol milijona evrov, vse na isti dan, čez vikend je mestna občina po čudežu izdala odločbo, da ne uveljavlja predkupnega upravičenja, kar traja po navadi okrog meseca dni ali več, in vsi ostali postopki so se odvili z bliskovito hitrostjo. Verjetno nismo naivni, da se to, da bi se to zgodilo, če bi neki uradniki klicarili na mestno občino, pa po ministrstvih, ampak se je to zgodilo na podlagi navodil na najvišjem nivoju in na podlagi dobrih odnosov na najvišjem nivoju z najbolj izpostavljenimi funkcionarji na nivoju Vlade in Mestne občine Ljubljana. danes je seveda popolnoma jasno, kar je bilo jasno že januarja letos, da v teh prostorih ne bo ne upravnega sodišča niti kateregakoli drugega sodišča.

in pazite, ta stavba je bila v času nakupa - v času nakupa - po vrednostih GURS vredna približno toliko, kot je zanjo odštel prodajalec pred nekaj leti, okrog dva milijona evrov. Danes, ko so se cene povišale za dvakrat, je vredna manj kot štiri milijone evrov po vrednosti GURS(?), se pravi pol manj, kot je država odštela zanjo. Zdaj, drugi del interpelacije se nanaša na izgubljeno zaupanje v delovanju ministra kot skrbnika javnih financ v povezavi z nakazili ministrovega podjetja na račun v davčno oazo. Minister in podpredsednik Vlade, Klemen Boštjančič je še danes stoodstotni lastnik podjetja Brio, svetovalni center d. o. o. To podjetje je leta 2015 nakazalo 30 tisoč 940 evrov na transakcijski račun ene od podružnic družbe IBIS Global support and resources v državo Belize, ki je poznana kot davčna oaza in je bila v letu 2015 na evropskem seznamu držav, ki so problematične zaradi izogibanja plačilu davkov oziroma, oziroma poenostavljeno povedano, omogočajo pranje denarja. Minister je v odgovoru na interpelacijo pojasnil, da je šlo za storitev izobraževanja pilotov, ni pa pojasnil, ne katerih pilotov, ne za katero letalsko družbo, ne v katerem obdobju so se ta izobraževanja odvijala, torej to pojasnilo, glejte, pa bi bilo nujno vsaj na današnji seji, saj se IBIS Global nikoli ni ukvarjal z letalstvom ali izobraževanjem pilotov. Gre za podjetje slovenskega državljana, ki se ukvarja z ustanavljanjem "offshore" podjetij. Okoliščine torej kažejo, da gre za izogibanje plačilu davkov, verjetno pa gre še za kaj več, gre za kakšen fiktivni posel, mogoče, ker je znano, da je minister pred časom, ministrovo podjetje, pred časom nakazalo znatna sredstva tudi Vesni Vuković, pa ta ni znala pojasniti, zakaj je ta sredstva prejela. Zakaj je ta sredstva prejela? Vesna Vuković je bila takrat, ko je bilo to nakazano, novinarka, vmes je bila generalna sekretarka Gibanja Svoboda, zdaj ponovno novinarka (Nadaljevanje) Zanimivo je v tej shemi tudi podatek, da je ministrovo podjetje v letu pred tem nakazilom v letu 2015 od Ministrstva za obrambo prejelo 322 tisoč 583,02 evra sredstev. Bi bilo tudi zanimivo slišati za kakšen namen, verjamemo da je bilo vse legalno, ampak za kaj je šlo? Pojasnilo bi bilo potrebno še posebej zaradi tega, ker je bilo nakazano to v času, ko je to ministrstvo vodil Klemen Jaklič, ki je znan po tem, da je v Stožicah prodajal kotlovnico po kubičnih metrih, ne po kvadratnih metrih, se pravi, je prodajal prazen prostor, zdaj je pa s strani politične stranke Svoboda nastavljeni direktor Soče. Minister trdi, da podjetje katerega lastnik je še danes ni bilo nikoli davčni dolžnik in nadaljuje, da je bilo kupljeno v stečaju leta 2006 in da je šele leta 2013 izvedel, da davčni dolg, ki bi moral biti izbrisan že leta 2007, iz neznanih razlogov ni bil. Podjetje se je za to znašlo na seznamu dolžnikov, napaka pa je bila odpravljena po sedmih letih. Po sedmih letih, glejte. Jaz ne vem, če kdo to verjame za nekaj evrov dolga? FURS je neizprosen in ne čaka sedem let, da pa bi lastnik podjetja ne vedel za davčni dolg, ki to ni bil, kot pravi minister, je pa znanstvena fantastika. Minister Klemen Boštjančič je danes minister za finance, odgovoren za davčne prilive v državno blagajno in gospodarno ravnanje s temi sredstvi, ko gre za odlive iz nje. S protipravno prerazporeditvijo sredstev za nakup podrtije na Litijski je dokazal, da ni deloval kot skrben gospodar, celo več, njegova ravnanja so vodila k nezakoniti porabi javnih sredstev za dvakrat preplačano stavbo, v kateri nikoli ne bo sodišča, čemur naj bi bil nakup namenjen. Ministrova pretekla ravnanja, torej lastnik podjetja, ki je bilo vrsto let davčni dolžnik, nakazila v davčno oazo vzbujajo resno skrb o tem, da minister kot javni funkcionar eno govori, kot zasebnik pa deluje nasprotno tistemu, kar naj bi kot, za kar naj bi kot javni funkcionar delal in za kar je ob imenovanju tudi prisegel. Minister za finance je namreč nedavno predlagal povečevanje davčnih obremenitev, ki je bilo tudi sprejeto, istočasno pa so njegova ravnanja šla v smeri izogibanja plačila davkov. S tem je po našem mnenju popolnoma omajana njegova kredibilnost. V zadnjem delu odgovora na interpelacijo je minister zapisal, citiram: "Ob vseh navedbah vlagateljev interpelacije pa vlagatelji povsem prezrejo dosežke Ministrstva za finance in Vlade, katere podpredsednik je minister za finance." konec citata. In v nadaljevanju nanizal nekaj teh dosežkov, to ni stvar interpelacije. To je stvar razprave o proračunih, zaključnih računih in tako naprej, Vseeno pa ne moremo mimo tega, da se minister hvali z obsegom sredstev za popoplavno obnovo, pozabi pa, da je Vlada, katere podpredsednik je, uvedla davek za obnovo, ki je bil sicer kasneje odpravljen. Ob tem pa niti razpoložljivih sredstev ni uspela porabiti, zaradi tega tudi ta nezakonita prerazporeditev. Minister se je pohvalil z novim davčnim zakonom, pozabil pa je zapisati, da je Vlada, katere podpredsednik je, odpravila davčno reformo prejšnje vlade, po kateri bi ljudem v žepu ostala vsaj ena povprečna plača več na leto. Ampak kot sem povedal, pustimo te razprave za drugič, ker niso predmet današnje interpelacije. Minister za finance Klemen Boštjančič je ob imenovanju prisegel, da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Od vsakega člana Vlade, še posebej pa od ministra za finance, ki je skrbnik javnih financ, javnost upravičeno pričakuje, da bo deloval v skladu s prisego, ki jo je dal ob imenovanju, da bo v okviru svoje funkcije in pooblastil spoštoval zakona in pravni red Republike Slovenije, da bo z javnimi sredstvi ravnal gospodarno in smotrno, in da bo s svojim delovanjem in zgledom spodbujal zavezance k plačevanju davkov v Republiki Sloveniji. V interpelaciji opisana ravnanja pomenijo, da minister Klemen Boštjančič ni deloval v skladu z naštetimi načeli in pričakovanji javnosti, ni deloval v skladu s prisego, ki jo je dal v tem Državnem zboru, zato po našem mnenju ne uživa več kredibilnosti, ki je potrebna za opravljanje funkcije ministra za finance. Na podlagi vsega navedenega poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke menimo, da je pri ministru za finance Klemnu Boštjančiču podana odgovornost zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, odgovornost zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in odgovornost zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Ocenjujemo, da je podana odgovornost zaradi zavajanja javnosti v zvezi z zagotovitvijo proračunskih sredstev za nakup podrtije na Litijski cesti 51 v Ljubljani. In nenazadnje, nič manj pomembno ocenjujemo, da je pri njem izpostavljena odgovornost, **7. TRAK (VI) 9.30** (nadaljevanje) izkazana odgovornost zaradi oškodovanja javnih financ ter negospodarnega in nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi. Mi smo v interpelaciji napisali, zoper kar se je tudi obregnil minister v odgovoru, da je minister za finance skrbnik javnih financ, da je kot tak seveda še posebej pomemben v vladni strukturi, da se od njega pričakuje še večja stopnja kredibilnosti, integritete in zaradi tega, kar smo navedli, je porušeno zaupanje v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ v povezavi z nakazili njegovega podjetja na račun v davčno oazo. Izhajajoč iz vseh teh ugotovitev poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da po danes opravljeni razpravi razreši Klemna Boštjančiča s funkcije ministra za finance. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Odgovor ministra za finance na interpelacijo ste prejeli 29. novembra 2024. Besedo dajem ministru za finance Klemnu Boštjančiču za obrazložitev pisnega odgovora. Izvolite, minister. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Najprej želim zavrniti vse očitke, ki jih v sklicu seje o moji odgovornosti kot ministra za finance navajajo vlagatelji interpelacije o delu in odgovornosti ministra za finance, torej poslanci Poslanske skupine SD. Navedbe, ki nikakor ne držijo. Tudi že zdaj tekom tega pogovora sem slišal nekaj laži, nekajkrat ponovljenih, ne izkrivljenih dejstev, laži. Verjamem, da se bomo danes o tem cel dan pogovarjali. Torej, navedbe, ki nikakor ne držijo, sem že večkrat zavrnil in tudi obširno pojasnil, med drugim tudi na že omenjeni 49. seji Odbora za finance, 23. septembra letos. Enako argumentirano sem svoja ravnanja, ukrepe in odločitve pojasnil že v pisnem odzivu na vloženo interpelacijo. Zelo dobro se zavedam resnosti te razprave in odgovornosti, ki jo prinaša moja funkcija, zato bom poskušal čim bolj jasno in argumentirano ponovno pojasniti svoja stališča, pri tem pa se bom opiral samo na preverljiva dejstva ter hkrati razjasniti dileme, ki so bile v tem kontekstu izpostavljene. Na že omenjeni seji Odbora za finance je predsednica Računskega sodišča med pojasnjevanjem razlogov za izdajo mnenja s pridržkom na zaključni račun proračuna Republike Slovenije za 2023 posebej poudarila, da je na takšno mnenje Računskega sodišča vplivala napaka pri evidentiranju vračila naknadnega vplačila kapitala Republike Slovenije s strani družbe HSE v višini 342 milijonov na napačen konto. Predsednica Računskega sodišča je na tej seji tudi pojasnila, da je napačno evidentiranje vračila naknadnega plačila kapitala s strani družbe HSE v višini 342 milijonov evrov tako velik znesek, da je ta zahteval izdajo mnenja s pridržkom. Naj ponovno povem, da je družba HSE ta sredstva letos v celoti že vrnila, upoštevano pa je bilo tudi v priporočilu Računskega sodišča in zadeva je bila letos pravilno knjižena. Ne glede na to pa je na tem mestu potrebno pojasniti tudi konstrukcijo te interpelacije. Vlagatelji poskušajo zgraditi očitke na razkritjih revizije zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 Računskega sodišča in v njej namesto pravno relevantnih dejstev uporabljajo besedne zveze, kot so varuh javnih financ, varuh zakonitega razpolaganja z javnimi financami, prvi in ključni skrbnik javnih financ. In vse to v nadaljevanju navežejo v neko strožjo obliko odgovornosti, ki je veljavni pravni red sploh ne pozna in še manj opredeljuje. Minister za finance ne more biti in ni odgovoren za ravnanja, ki so v pristojnosti drugih ministrstev in ministrov. To nenazadnje izhaja iz 114. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je vsak minister odgovoren, odgovoren za delo svojega ministrstva. Odgovornost za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi je namreč za vse ministre določena z Ustavo Republike Slovenije, podrobneje pa z Zakonom o javnih financah in pri tem ni mogoče prenesti odgovornosti za ravnanja vseh funkcionarjev in javnih uslužbencev na enega ministra samo zato, ker je ta pristojen za področje javnih financ. Minister za finance nima pravne podlage, na kateri bi ravnanja resornih ministrov lahko preverjal. Na podlagi navedenega in v povezavi z drugim odstavkom 65. člena Zakona o javnih financah je namreč odgovornost za zakonito ravnanje izključno na predstojnikih neposrednih uporabnikov oziroma ministrstev. Pripravljavec in predlagatelj gradiva za projekt nakupa stavbe na Litijski 51 je odgovoren, ki je odgovoren za strokovno pripravo gradiva, točnost podatkov in korektno predstavitev posledic predlaganih rešitev je predstojnik Ministrstva za pravosodje in ne predstojnik Ministrstva za finance, kot se skuša ves ves čas prikazati v javnosti. Ministrstvo za pravosodje je potrebo po dodatnih sredstvih utemeljevalo z nujnostjo zagotovitve dodatnih zakonsko zadostnih prostorov za tri sodišča v Ljubljani. Predstavniki Ministrstva za pravosodje so v svojih utemeljitvah potrebe po dodatnih sredstvih navajali, da se bodo z nakupom stavbe zagotovili zakonsko ustrezni in prostorsko zadostni lastni prostori, ki bodo omogočali ustrezne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike in racionalnih stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter posledično zmanjšanje stroška najema prostorov. Pojasnjujem, da pri tem minister za finance sploh nima pravne podlage po kateri bi stanje nepremičnin in potrebo pravosodnih organov glede ustreznih in zadostnih nepremičnin preverjal na terenu. Prav tako nima nobene pravne podlage po kateri bi lahko preverjal postopke pridobivanja nepremičnin. Kaj se je in kaj se ni upoštevalo pri pridobivanju zadeva na nepremičnine ter v kolikšni meri se ne bom opredeljeval. Prav tako se ne bom opredeljeval, kako so na Ministrstvu za pravosodje vodili ta postopek. Za to so pristojni drugi organi. In Računsko sodišče se je v zgoraj navedeni reviziji glede teh prostorov na Ministrstvu za pravosodje zelo jasno opredelilo. Iz povedanega izhaja, da zaradi priprave predloga za prerazporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije ni bilo opuščeno dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzročena nezakonita ali nenamenska uporaba javnih sredstev s strani ministrstva, ki ga vodim. Če se zdaj vrnem k očitani kršitvi glede prerazporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije, to je ena od tistih luči, ki sem jih zdajle poslušal, večkrat že demantiral, da je šlo za prerazporeditev sredstev namenjenih po poplavni obnovi, laž. Ampak vem, verjamem, da en del politike to sploh ne zanima. Torej, če se vrnem k očitani kršitvi prerazporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije, torej k 42. členu Zakona o javnih financah pojasnjujem, da ta v drugem odstavku določa: sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Brez dvoma se pri vseh predlogih za koriščenje sredstev proračunske rezervacije pričakuje, da resorno ministrstvo predstavi pravo in resnično stanje in tudi, da je resorni minister v skladu s standardom, ki ga postavlja 65. člen Zakona o javnih financah, vse navedbe in dejstva preveril. Če ni tako, bi moralo ministrstvo za finance in minister za finance preverjati resničnost vsakega dopisa, trditve ali zahteve ostalih ministrstev, za kar ne samo, da ni nobene pravne podlage, temveč tudi izvedbeno povsem nemogoče. Glede na ugotovljene nepravilnosti pri pridobivanju predmetne nepremičnine, vložena interpelacija o moji odgovornosti kot ministra za finance pospešeno daje vtis, da je v konkretnem primeru odgovornost glede nakupa predvsem na Ministrstvu za finance, čeprav Ministrstvo za finance, kot že večkrat povedano in tudi danes pred tem zborom, nima zakonskih pristojnosti na podlagi katerih bi lahko taka pravna ravnanja drugih proračunskih uporabnikov preprečilo, saj je v skladu z javnofinančnimi predpisi predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika odgovoren za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Nadalje je treba pojasniti, da je vsebinsko nepopolnjen del določbe drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih financah, in sicer termin nepredvidljiv namen, saj Zakon o javnih financah, ki je v preteklem pretežnem delu od svojega nastanka pred več kot 20 leti, vsebine tega termina izrecno ne opredeljuje. V teh primerih je razlaga odvisna od konkretnih okoliščin, ki so lahko objektivne ali subjektivne. Lahko bi vam zdaj na tem mestu tudi našteval za leta nazaj za katere namene je Računsko sodišče na enak način kot pri prerazporeditvi sredstev za nakup stavbe na Litijski trdilo, da je bilo ravnanje v nasprotju z Zakonom o javnih financah oziroma da ravnanje ni bilo skladno z njihovim razumevanjem namena tega 42. člena Zakona o javnih financah **9. TRAK: (SC) – Pa ne bom, ker sem to tudi že večkrat povedal, če ne bo, pa danes tekom razprave. Pa seveda niste zahtevali odgovornosti vaših ministrov, niste sklicevali izrednih sej, niste zahtevali njihovih odstopov, še najmanj pa niste zahtevali odstopa ministra za finance. Različna interpretacija in razumevanje 42. člena Zakona o javnih financah glede na vsakoletna opozorila Računskega sodišča o tovrstnih kršitvah očitno ostajajo. Členi in njegovo uporabo je potrebno razlagati tudi v navezavi z okoliščinami, ki so nastale po vstopu Republike Slovenije v evroobmočje in uveljavitvi fiskalnih pravil v Republiki Sloveniji, še posebej Zakona o fiskalnem pravilu. Skratka, poleg navedenega se je ob koncu leta 2023 realizacija proračuna izkazovala v nižjem obsegu od načrtovanega in so bila sredstva splošne proračunske rezervacije na voljo. Ministrstvo za pravosodje pa je utemeljevalo nujnost, gospodarnost in vidljivost predlaganega ukrepa, zato je Ministrstvo za finance pristopilo k pripravi vladnega gradiva za zagotovitev dodatnih sredstev za nepredviden namen, ki ga ni bilo možno načrtovati ob pripravi proračuna in obeh rebalansov in ker, kot sem rekel se nepredviden namen iz 42. člena Zakona o javnih financah v vseh vladah in vseh ministrih pogosto tolmači drugače, kot ga razume, razume Računsko sodišče. Na primer: nujno potrebna dobrina, ki ne more čakati, je pospeševalnik za zdravljenje raka. Sredstva zanj so bila, denimo zagotovljena iz proračunske rezervacije, saj je šlo po mnenju ministrstva za nepredvidljiv namen, ampak po mnenju Računskega sodišča to ni, saj meni, da bi se ta sredstva morala za projekt načrtovati ob pripravi proračuna in kasneje ne več. In takih, seveda, primerov je množica. In še enkrat, če bi Ministrstvo za pravosodje imelo lastna sredstva za nakup, bi se ta zgodil točno tako kot se je zgodil, ker nakupa ni vodilo Ministrstvo za finance. Če se dotaknem še očitka o kršenju roka iz Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po mnenju Ministrstva za finance kot izdajatelja pravilnika je v njem določen instrukcijski rok z namenom, da se zagotovi pravočasno in pravilno izvajanje proračunskih postopkov do konca tekočega leta. Gre torej za procesne roke, ki zadevajo notranjo organizacijo dela in torej predvsem učinkovitejše delovanje državne uprave, neposrednih posledic pa ne morejo povzročiti, ker nimajo podlage v materialnem zakonu, prav tako za zamudo niso predvidene nobene sankcije. Cilj določitve roka je zagotoviti predvidljivost izvrševanja proračuna ob koncu leta. Naprej v interpelaciji navedena zavajajoča trditev glede navedb tedanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, dne 11. deseti 23 na seji Odbora za pravosodje. Iz navedenega ne izhaja, da je tedanja ministrica za pravosodje predstavila analizo, kakor tudi, da bo povedala, da bo Ministrstvo za pravosodje za namen pridobitve sodne palače pristopilo k nakupu že obstoječe nepremičnine, sploh pa ne, da bo pristopilo k nakupu nepremičnine na Litijski. Na seji navedenega odbora tudi ni bila predstavljena časovnica navedenih aktivnosti Ministrstva za pravosodje. Navedeno navedbo, da je na seji Odbora za pravosodje tega dne 11. 10. 2023, pardon, sodelovala tudi predstavnica Ministrstva za finance, je potrebno izpostaviti, da je bil naveden odbor sklican zaradi obravnave Predloga sprememb proračuna za leto 2024 in Predloga proračuna za leto 2025 in seveda udeležba predstavnikov Ministrstva za finance je pri obravnavi proračunov na delovnih telesih Državnega zbora ustaljena in običajna praksa. Prav tako v interpelaciji so navedeni vrsta zavajajočih trditev glede komunikacije mojih sodelavcev. Šlo je za običajno komunikacijo med predstavniki obeh ministrstev za običajne stike, klice, poizvedovanja glede možnosti zagotovitve dodatnih sredstev za Ministrstvo za pravosodje in komunikacija je bila enaka, kot poteka s predstavniki vseh drugih ministrstev. V letih 20 in 21 so bile s strani Računskega sodišča največje nepravilnosti ugotovljene pri Ministrstvu za zdravje, saj naj to ne bi ustrezno izvajalo nadzora pri izplačilih sredstev s področja interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Kršitve predpisov s področja interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 so se nanašale predvsem na ugotovitev, da bi bilo mogoče potrditi upravičenosti izplačil in izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do interventnih ukrepov in da ob predložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev niso bili predloženi analitični podatki. Ministrstvo za zdravje je namreč Zavodu za zdravstveno zavarovanje iz tega naslova izplačalo več kot 200 (Nadaljevanje) To je samo eden od primerov. Revizijsko poročilo zaključnega računa za leto 2023, če se vrnem k nakupu tele stavbe na Litijski, zaključuje, da je bilo ravnanje Ministrstva za pravosodje v nasprotju s 16. členom Zakona o javnih financah in financah in določbami uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Predlagatelji v interpelaciji navajajo, da povzemajo bistvene ugotovitve Računskega sodišča, ki se neposredno nanašajo na ministrstvo za finance in govorijo o ministrovi odgovornosti, pa so v mnenju Računskega sodišča seveda namenoma spregledali, da se, prvič, ugotovitev, da obveznosti niso bile prevzete s pisno pogodbo, nanaša na ravnanje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za solidarno prihodnost, ugotovitve, da preobremenitve niso odražale prevzetih obveznosti po pogodbah in aneksih, nanaša na Ministrstvo za infrastrukturo, ugotovitev, da nad izvajanjem javnih služb in dejavnosti v javnem interesu ni bilo izvajanega ustreznega nadzora nad poslovanjem s strani ministrstva nanaša na ravnanje Ministrstva za zdravje. Ugotovitev, da izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov pri tem niso bila posredovana pravočasno, nanaša na ravnanje Ministrstva za gospodarstvo. Omejitev, da so bile pogodbe sklenjene po začetku opravljanja storitev, nanaša na Ministrstvo za delo, socialne zadeve in enake možnosti. Ugotovitev, da je, da prejemki od najemnin od oddaje stvarnega premoženja države v najem niso izkazani kot prihodek proračuna, nanaša na ravnanja Ministrstva za solidarno prihodnost, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za kulturo, le ugotovitev, da se sredstev v rezerve ni izločalo vsak mesec, kot to določa Zakon o javnih financah, je pa bila pri tem realizirana skupna letna višina izločenih sredstev s proračunsko rezervo, načrtovano z rebalansom, drugim rebalansom proračuna za leto 2023 nanaša na Ministrstvo za finance, a seveda je veliko bolj priročno s prstom kazati na Ministrstvo za finance in uporabiti samo izseke ki ustrezajo točno določenim političnim ciljem. Ugotovitve, ki sem jih nanizal ravnokar pri proračunskih uporabnikih, so tudi razlog za redna mnenja s pridržkom na pravilnost izvršitve proračuna tudi za proračun 2023. Glede na navedeno je jasno, da zgoraj očitane ugotovitve Računskega sodišča niso v ničemer povezane z nakupom stavbe na Litijski v Ljubljani. Poleg tega pa je potrebno še poudariti, da je pri vsaki nepravilnosti, ki jo ugotovi Računsko sodišče, poimenovan konkretni organ, na katerega se ugotovitev nanaša. Za vse ugotovitve Računskega sodišča, ki ne zadevajo neposredno Ministrstva za finance, minister za finance ne more prevzeti odgovornosti, ker sicer odgovornost za ostale ministre ne bi bila določena že z Ustavo Republike Slovenije. Še odgovor na navedbe v interpelaciji glede preteklega poslovanja podjetja, katerega lastnik sem, z omejitvami poslovanja, torej poslovanja preden sem nastopil funkcijo ministra za finance. Tudi tukaj se spet pojavljajo ene laži in verjamem, da jih bomo danes še velikokrat slišali. Podjetje Brio svetovalni center ni bilo nikoli davčni dolžnik in nikoli ni imelo sklenjenih pogodb s podjetji iz davčnih oaz. Podjetje Brio svetovalni center, je bilo kupljeno leta 2006 v stečaju, ker je bil to najhitrejši takrat postopek, da si prišel do odprtja novega podjetja. Šele leta 2013, sedem let kasneje sem izvedel, da davčni dolg, ki bi moral biti skladno s sklepom sodišča ob nakupu te pravne osebe izbrisan že leta 2007, iz neznanih razlogov ni bil. Tako se je podjetje Brio neupravičeno znašlo na seznamu dolžnikov in je bila napaka nato skladno z omenjenim sklepom sodišča iz leta 2007 odpravljena leta 2013, podjetje pa izbrisano s seznama davčnih dolžnikov. Šlo je samo za začasno napako v evidencah, in še enkrat, nikoli ni bilo, po moje, podjetje davčni dolžnik. Storitev, ki je bila plačana z nakazilom iz leta 2015, kmalu bo deset let je bila izobraževanje pilotov. To sem že pojasnil. Pri tem sem sodeloval oziroma je moje podjetje sodelovalo z ameriškim podjetjem IBIS Global support and resources LLC s sedežem v ameriški zvezni državi Washington, ki je bilo tudi prejemnik sredstev za omenjeno storitev. To podjetje je posredovalo podatke o tem, kam je potrebno nakazati denar za opravljanje storitev in sicer na eno od njihovih podružnic. Če povem enostavneje, v letu 2015 je družba plačala opravljeno storitev na bančni račun, ki ga je sporočil izvajalec storitve in na to plačnik storitve ni imel vpliva, potrebno pojasniti, da če bi bilo navedeno nakazilo problematično, ga banka ne bi izvršila, saj bi to preprečevala pravila, vezana na preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Belize v času plačila ni bil na seznamu držav, kamor se nakazila ne bi smela izvajati, takšen posel torej ni bil prepovedan, torej nobene zakonske določbe s tem niso bile kršene. Zato tudi navedbe v interpelaciji, ki polemizirajo deset let star posel, so povsem zgrešene in nimajo nobenih resnih podlag. Edini razlog za takšne navedbe je tako zgolj želja po osebni diskreditaciji, kar pa seveda za takšne zaključke, verjamem, da ni dovolj. Mislim, da sem dovolj podrobno in argumentirano odgovoril na očitana mi dejanja. Bom povedal par besed kljub temu še o dosežkih Vlade in Ministrstva za finance. Kljub številnim izzivom, povezanim z energetsko krizo, draginjo, poplavami je bilo ves čas zagotovljeno nestabilno, stabilno, financiranje rednih in izrednih ukrepov države. V letu 2023 je bila sprejeta prva vladna strategija razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030. je bil, je bilo, vrsta pozitivnih in gospodarsko razvojno naravnanih ukrepov na davčnem področju, - verjamem, da se bomo o tem tudi še danes pogovarjali, - na primer posebna olajšava za mlade pri odmeri dohodnine s ciljem spodbujanja za njihovo zgodnje vključevanje v delovni proces v Sloveniji in seveda ta ukrep deluje tudi kot spodbuda za prihod mladih v Slovenijo po končanem študiju. Drugi pomemben ukrep so v prvem davčnem paketu, je, da je Slovenija ena od prvih držav v Evropi, poleg Danske, Španije in Portugalske, vpeljala spodbude za privabljanje visoko kvalificiranega kadra iz tujine ob izjemno konkurenčni globalni tekmi, ki vlada na tem področju. Uspešno je bil realnemu stanju prilagojen načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje evropskih sredstev za okrevanje in odpornost ter pospešeno je bilo izpolnjevanje zastavljenih mejnikov. Pravočasno sta bila oddana prvi in tretji zahtevek za nepovratna sredstva, se pravi drugi in tretji in prvi zahtevek za povratna sredstva iz Bruslja je Slovenija iz tega naslova prejela preko milijarde evrov. Na področju upravljanja državnega premoženja oziroma kapitalskih naložb države so bile z novelo Zakona o SDH določene zahteve za ustrezne kompetence upravljavcev državnega premoženja, ki temeljijo na sposobnostih in profesionalizaciji korporativnega upravljanja. Leta 2024 je bil v državnem zboru po devetih letih sprejet nov odlok o strategiji upravljanja naložb države. Pri mednarodnih bonitetnih agencijah, verjamem, da ta del ne zanima poslancev SDS, so ohranjene visoke bonitetne ocene, kar je eden ključnih strateških ciljev Slovenije. Letos so tri bonitetne agencije obete za oceno Slovenije iz stabilnih izboljšale v pozitivno, govorim o agencijah SMP, MDBRS in oktobra Moody's. Prepoznavnost Slovenije v tujini je bila okrepljena tudi na mednarodnem področju. Ministrstvo za finance je aktivno sodelovalo pri prenovi fiskalnih pravil na ravni EU. Na letnem zasedanju Evropske banke za obnovo in razvoj v Armeniji je bil minister za finance izvoljen za novega predsednika sveta guvernerjev EBRD. Torej, Slovenija je prvič v 30 letih članstva zasedla mesto predsednika sveta guvernerjev v banki EBRD. Izpeljani so bili ukrepi za zagotovitev večje preglednosti javnih financ, posodobitev IT podpore za pripravo in izvrševanje proračuna, na spletu se redno objavljajo podatki o trenutnem stanju v državnem proračunu, v proračunskih skladih, ki jih spremljajo in na proračunskih sejah v Državnem zboru uporabljajo, komentirajo, celo pohvalijo tudi nekateri opozicijski poslanci. Na področju stanovanjske politike je bilo v proračunih 2023 in 2024 za okrepitev delovanja SSRS zagotovljenih 25,5 milijonov evrov, s katerimi je Vlada povečala namensko premoženje Sklada. V proračunih 2025, 2026 je zagotovljenih do sto milijonov evrov letno za izvajanje stanovanjske politike. Še nekaj statističnih podatkov, tudi o tem se bomo danes, verjamem, še veliko pogovarjali. Rast BDP v letu 2023 je v Sloveniji znašala 2,1 odstotka, v povprečju EU ter evroobmočja pa 0,4 odstotka. **12. TRAK za leto 2024, je v Sloveniji 1,4 odstotka, še vedno višja od povprečja EU, kjer je 0,9 odstotka, in evroobmočja, kjer je 0,8 odstotka. Torej tudi v naslednjem letu se v Sloveniji napoveduje za odstotno točko višja rast v primerjavi z Evropsko unijo. Dolg sektorja država Slovenija v 2024 je 15,3 odstotne točke nižji od povprečja EU in 22 odstotnih točk nižji od povprečja evroobmočja. Dolg se naj bi v Sloveniji v zadnjem letu zmanjšal za 1,3 odstotne točke, v povprečju EU pa je v tem času narastel za 0,3 odstotne točke. V letu 2023 je saldo sektorja država Slovenija znašal -2,6 odstotka, kar je nižja od povprečja EU, kjer je -3,5 odstotna in evroobmočja, kjer je -3,6 odstotka. Saldo sektorja država Slovenija je z napovedanimi -2,4 odstotka v letu 2024 in -2,1 odstotka v letu 2025 občutno pod mejo 3 odstotkov, ki naj bi jo 24 sicer preseglo 12 držav članic EU. Leta 2023, stopnja brezposelnosti znašala tri pa pol odstotka v povprečju EU in evroobmočja pa precej več 6,1 oziroma 5 6,5 odstotka. V letu 2024 ima Slovenija peto najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropski uniji. Medletna inflacija se je od začetka leta 2023 postopno zniževala. In smo danes ena od držav z najnižjo stopnjo inflacije v EU. Nominalni povprečni kvalentni dohodek na člana gospodinjstva je nadaljeval z robustno rastjo, ob znižanju inflacije pa je pospešila tudi rast letnega dohodka gospodinjstev. Ta odgovor končujem z zavrnitvijo vseh navedb iz interpelacije, ki ga vlagatelji seveda zlorabljajo v politične namene. Menim, da je navedba, da je za vse nepravilnosti glede tega nakupa ugotovljena v revizijskem poročilu predloga zaključnega računa proračuna za leto 2023 odgovorno ministrstvo za finance, je popolna zloraba revizije Računskega sodišča za politične namene in preusmerjanje pozornosti od bistvenih napak postopka vodenega s strani Ministrstva za pravosodje. Popolnoma jasno je, kaj določa Zakon o javnih financah v 65. členu o odgovornosti predstojnikov neposrednih uporabnikov državnega proračuna. V tem primeru to pomeni, da vsako ministrstvo odgovarja za svoje odločitve. predstojnikom neposrednih uporabnikov nalaga odgovornost za ponovno zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Resorna ministrstva morajo sama še pred prevzemom obveznosti preveriti, ali imajo za prevzem obveznosti ustrezne pravne podlage, njihovi predstojniki pa so odgovorni za smotrno in gospodarno ravnanje in porabo javnega denarja. In ponovno, če bi bil minister za finance odgovoren za vso porabo proračunskih sredstev, vsak nakup, vsako investicijo, ki se zgodi v tej državi, potem ne potrebujemo več drugih resorjev in njihovih finančnih načrtov ali drugih neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ampak bi zadoščal pravzaprav zgolj obstoj in finančni načrt Ministrstva za finance. Za zaključek je potrebno izpostaviti še zadnji stavek mnenja Računskega sodišča iz revizije poročila zaključnega računa proračuna za leto 2023, ki se glasi: Razen vpliva navedenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja menimo, da so Vlada oziroma vladni proračunski uporabniki v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi. Predlagatelji interpelacije se pri svojih učinkih, očitkih naslanjajo le na interpretacijo pojma nepredvidenega namena iz 42. člena ZJF, ki jo je podalo Računsko sodišče in na podlagi katere mi je Računsko sodišče očitalo, da nisem ravnal v skladu s tem členom, čeprav je predsednica Računskega sodišča sama na Odboru za finance rekla, da se mnenje Ministrstva za finance in Računskega sodišča glede tega pojma od nekdaj razhajata. Potem pa predlagatelji poskušajo takšno neprepričljivo in neargumentirano interpretacijo predstaviti kot dokaz o storjenih kaznivih dejanjih, čeprav niti iz razkritij Računskega sodišča, niti iz predloga interpelacije ne izhaja, da bi bila podana katerakoli predpostavka kazenske odgovornosti. Predlagatelji tako zgolj pavšalno naštevajo posamezna tipična kazniva dejanja, ki jih teoretično lahko stori vsaka oseba, ki opravlja neko funkcijo. Pri tem pa ne smemo prezreti očitne želje predlagateljev, da se fokus razprave o nakupu stavbe na Litijski preusmeri iz relevantnih postopkov, ki so se izvajali v okviru Ministrstva za pravosodje. Predlagatelji problematizirajo postopek prerazporeditve proračunskega denarja po 42. členu Zakona o javnih financah, pri katerem, kot že rečeno, gre zgolj za vprašanje interpretacije pojma nepredvidenega namena, ne problematizirajo pa postopka nakupa nepremičnine, ki se je izvajalo izključno v okviru Ministrstva za pravosodje in pri tem je prišlo do razpolaganja z javnih sredstev, s sredstvi kako zanimivo, kajne? Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Andreja Kert. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, spoštovani ministrski zbor in ostali prisotni, spoštovani poslanci! Že nekaj časa se nahajamo v obdobju, ko so javno finančni kazalci zelo pozitivni. V letu 2023 se je dolg sektorja države v deležu bruto domačega proizvoda zniževal. Lani se je v primerjavi z letom prej znižal še za 4,3 odstotne točke, in sicer na 68,4 odstotka bruto domačega proizvoda ali kar 43,7 milijarde evrov. Če se upošteva še likvidnostno rezervo oziroma stanje enotnega zakladniškega računa države, pa se je dolg sektorja države na neto osnovi znižal pod referenčno maastrichtsko mejo na 60 odstotkov bruto domačega proizvoda. Slovenija v primerjavi z Evropsko unijo in evropskim območjem ostaja izrazito podpovprečno zadolžena država. Dejansko smo za 13 odstotnih točk bruto domačega proizvoda nižje, kot je povprečje Evropske unije. Država izkazuje visoko bonitetno oceno pri glavnih bonitetnih agencijah, v svoji zadnji oceni je bonitetna agencija Moody's celo izboljšala obete, s čimer je priznala pomemben premik na področju reform, ki se izvajajo v Sloveniji. Za vse to so tudi zasluge premišljenega delovanja ministra Klemna Boštjančiča in njegove ekipe na področju javnih financ. A vendarle, ta isti minister danes odgovarja na očitke v interpelaciji, v kateri se predlagatelju zapiše, da minister ni deloval v skladu s pričakovanji javnosti, zato ne uživa več kredibilnosti. Zgolj ugibamo, da ta ocena izgube kredibilnosti in zaupanja ne temelji na javnomnenjskih anketah, kjer je minister peti na lestvici priljubljenosti politikov. Poglejmo, kaj še je postoril minister do sedaj v času vodenja, recimo temu, kar najzahtevnejšega resorja v državi. Od začetka do konca je izpeljal reformo plač v javnem sektorju. Reformo sistema, ki si ga ni upala posodobiti nobena Vlada do sedaj v zadnjih 15 letih. Kot vemo, je bil plačni sistem zaradi različnih stihijskih ukrepov neučinkovit, predvsem pa ni bil pravičen. Minister in njegova ekipa so pred kratkim izpeljali sprejem dveh proračunov, za leto 2025 in 2026. Evropska komisija je v povezavi s tem 26. novembra sporočila, da je slovenski srednjeročni fiskalni načrt ustrezen. Kljub številnim izzivom, povezanim z energetsko krizo, draginjo, poplavami je bilo s strani njegovega resorja zagotovljeno nemoteno in stabilno financiranje rednih ter izrednih ukrepov države. Vlada je na predlog resorja, ki ga vodi minister Boštjančič, sprejela strategijo razvoja kapitalskega trga, na podlagi katere so bile na to uspešno izdane tako imenovane ljudske obveznice, kar so ljudje pozitivno pozdravili in to izkazali s tem, da so v njih vložili svoja sredstva. Sedaj se ta pomembna zgodba nadaljuje, saj so v javno obravnavo predložili Zakon o individualnih naložbenih računih, ki bo dodatno pospešil razvoj na kapitalskem trgu in spodbudil vlagatelje k vlaganju sredstev, ki sedaj ležijo na bančnih računih. Ministrstvo je avtor odloka o strategiji upravljanja naložb države, prvega od leta 2015, ki ga je sprejela koalicija. Ta pomemben dokument kot temeljni dokument delovanja na področju upravljanja z naložbami države je osnova SDH zadnji dve leti in pol, da deluje bolj transparentno, še uspešnejše, brez zapletov, ki smo jim bili priča v času prejšnjih vlad. **14. TRAK: (SC) – 10.05** (nadaljevanje) V izogib nadaljnjemu naštevanju naj povabim vse poslanke in poslance, naj pogledajo število sej Odbora za finance in pa teme, ki smo jih obravnavali. Spisek opravljenega dela finančnega ministrstva od junija 2022 je impresiven in priča o tem za kako profesionalen resor in kako profesionalno njegovo vodstvo gre. Če se vrnemo na vsebino interpelacije in seveda na njeno bistvo. Predlagatelja moti uporaba splošne proračunske rezervacije v povezavi z 42. členom Zakona o javnih financah, a vse odgovore v zvezi s tem smo slišali že septembra letos na seji Odbora za finance, ki ste jo sklicali seveda vi, dragi vi, dragi predlagatelji. Tam smo lahko slišali ne le, da se finančno ministrstvo in Računsko sodišče glede te določbe zgodovinsko ne strinjata že najmanj od leta 2010. Slišali smo tudi kakšni zneski in pod katerim ministrom so bili osporavani s strani Računskega sodišča v vsem tem obdobju. V preteklih poročilih so bili recimo izpostavljeni različni nameni, ki jim Računsko sodišče ni priznavalo status tako imenovanega nepredvidenega namena. Sredstva so bila v teh primerih porabljena na primer za plače, pa za malice za osnovnošolce, za protonski pospeševalnik, za zdravljenje raka, za pomoči v gospodarstvu, tudi za Nordijski center Planica in tako naprej. Menite, da je bil denar za te namene porabljen nenamensko? Tudi pod vašim ministrom, ministrom SDS, gospodom Šircljem je prav tako prišlo do enakih, kot temu vi rečete, zlorab. Minister Šircelj je na ta način recimo zagotovil sredstva za prostore italijanske narodne skupnosti za pomoč poslancem za izvedbo podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto, za rekonstrukcijo Finžgarjeve hiše. Vas je to takrat motilo? Ali morda tudi on, kot pravite, ni deloval v skladu s pričakovanji javnosti in zato ni užival več kredibilnosti? Seveda temu ni bilo tako in tako je tudi prav. Zanimivo je to, da predlagatelje ne motijo recimo mnenja Računskega sodišča, ki niso tako imenovana mnenja s pridržkom, kot je to v tem primeru zaključnega računa državnega proračuna za leto 2023. So pa negativna, kot je na primer mnenje v zvezi s poslovanjem občine Grosuplje. Ne moti jih tudi pred kratkim izdano negativno mnenje o RTV za čas, ko ga je vodil / nerazumljivo/. Računsko sodišče je RTV Slovenija za leto 2022, ko je bil generalni direktor Andrej / nerazumljivo/, izreklo negativno mnenje, ker je bil izkazan previsok presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljene so bile tudi sporne upokojitev za višjo odpravnino. Računsko sodišče je ugotovilo, da bi moral namesto 96000 evrov presežka prihodkov nad odhodki prikazati v računovodskih izkazih kar za tri milijone presežka odhodkov nad prihodki. No, kar se tiče, Gibanja Svobode tiče, ravno ta primer služi kot šolski primer, kako se načrtno ruši pomembno institucijo. Da niti ne omenjamo vaših napadov na bivšega predsednika Računskega sodišča. A očitno živimo v vzporednem norem svetu, v katerem zadnje čase poslušamo ravno vas, kako rušimo Računsko sodišče, ker bo samo kako leto kasneje radovalo v novih prostorih, s tem, da bo ponovno, ponavljamo, drugo leto dobilo 700000 več glede na oceno realizacije v letošnjem letu in na ta način delovanje Računskega sodišča nikakor ne bo in ne more biti ogroženo. Spoštovani! Predlagatelji so pomisleke iz interpelacije sicer izrazili že na septembrski seji Odbora za finance, kjer so dobili vse odgovore in so bili vsi pomisleki tudi argumentirano zavrnjeni. In tako kot takrat tudi danes ponavljamo, minister za finance ne more biti in ni odgovoren za ravnanja, ki so v pristojnosti drugih ministrstev oziroma njihovih resorjev. To izhaja tudi iz 114. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je vsak minister odgovoren za delo svojega ministrstva. In glede na to, kako zelo spoštujete Ustavo vam to, spoštovani predlagatelji interpelacije, nikakor ni tuje, nerazumljivo ali celo neznano. Nadalje je jasen tudi 65. člen Zakona o javnih financah, ki določa odgovornost predstojnikov, neposrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna, torej tudi ministrov, da odgovarjajo za zakonitost, namenskost, učinkovitost. In gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi. Resorna ministrstva morajo sama še pred prevzemom obveznosti preveriti, ali imajo za prevzem obveznosti ustrezne pravne podlage. Pripravljavec in predlagatelj gradiva za projekt nakupa stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani, ki je odgovoren za strokovno pripravo gradiva, točnost podatkov in korektno predstavitev posledic predlaganih rešitev, je bil predstojnik Ministrstva za pravosodje in ne predstojnik Ministrstva za finance. V tem primeru, kot tudi vseh ostalih, minister za finance nima niti pravne podlage niti pravice, po kateri bi stanje nepremičnin in potrebo pravosodnih organov glede ustreznih in zadostnih nepremičnin preverjal na terenu. Nismo naivni tudi danes, tako kot včeraj v primeru poskusa odstavitve naše kolegice predsednice Državnega zbora, smo tudi danes priča brezupnemu napadu na eno od bolj izpostavljenih oseb koalicije. Seveda bi si želeli, da ta čas raje izkoristimo za kako bolj produktivno stvar. Izvoljeni smo vendar bili, da premaknemo kar nekaj stvari z mrtve točke, kjer so ujete že desetletja, a nič hudega. Danes bomo zaradi vsega naštetega in jasnih javno znanih dejstev o uspešnem in pozitivnem trdem delu ministra za finance glasovali proti predlogu interpelacije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Rado Gladek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, ostali predstavniki Vlade, prav lep dober dan! Zdaj prej v zagovoru ministra smo slišali, da z litijsko praktično ni bilo nič narobe oziroma da minister kot tak ni odgovoren za prerazporeditev sredstev, ampak dovolite, da vam na začetku citiram besede tega istega ministra, gospoda Boštjančiča, ki jih je izrekel na seji Odbora za finance: "Absolutno mislim, da je bilo vse narobe z litijsko. Jaz sem mislim, da je zadaj organizirani kriminal, ker tega ne more en človek izpeljati." To so bile vaše besede na Odboru za finance dne 23. 9. 2024, to ste izjavili v Državnem zboru Republike Slovenije, v hramu demokracije, ki vam je podelil mandat za opravljanje funkcije ministra za finance in ste ob tem zaprisegli, da boste spoštovali ustavni red, da boste ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. Najbrž vam je stavek na Odboru za finance ušel iz ust ob tem, da se želite oprati krivde pri zadevi, ki je ne bi bilo, če je ne bi vi osebno odobrili. Dejstvo je torej, da ste prav vi vodja, po vaših besedah, organiziranega kriminala. Od vaše zaprisege pa upoštevate očitno zgolj to, da ravnate po lastni vesti, ki pa vsekakor ni v korist in za blaginjo Slovenije. Postali ste super minister, opravljali ste funkcijo ministra za digitalno preobrazbo in za javno upravo, se pogajali za plačno reformo, vendar vse to je krinka vaših višjih ciljev po upravljanju državnega premoženja, nepremičnin in tako naprej, kar vam z vašo ekipo najožjih sodelavcev in prijateljev daleč od sojev žarometov tudi na žalost uspeva v škodo ljudi, gospodarstva in države. V reviziji zaključnega računa proračuna za leto 2023, Računsko sodišče ugotavlja, da je bil zaradi nakupa stavbe na Litijski 51, kršen zakon o javnih financah, da v proračunu za leto 2023 nakup stavbe na Litijski 51 ni bil načrtovan, zanj ni bilo zagotovljenih sredstev, niti ni bila pripravljena investicijska dokumentacija. Ta nakup ni bil načrtovan niti s prvim rebalansom proračuna maja 2023, niti z drugim rebalansom proračuna avgusta 2023. Pri tem gre za neposredno odgovornost vas, minister za finance, ki je oziroma bi moral biti prvi skrbnik porabe javnega denarja. Dejstvo je namreč, da iz dokumentacije jasno izhaja, da minister za finance ni opozarjal na ta dejstva, da ni deloval kot varuh javnih financ in kot varuh zakonitega razpolaganja z javnimi sredstvi, pač pa je v decembru 2023 izrecno spodbujal h kršitvam zakonodaje, saj iz korespondence med ministrstvoma izhaja, da je izrecno poudarjal, da bodo sredstva za nakup stavbe na Litijski cesti 51 zagotovljena v kolikor bo Ministrstvo za pravosodje nakup izpeljalo v letu 2023, kljub temu, da je vedel, da bo to mogoče zagotoviti samo s kršitvijo zakona in tako se je tudi zgodilo. V kolikor bi minister za finance deloval v skladu z zakonom in ne bi predlagal prerazporeditve sredstev iz proračunske rezerve, do škodljivega nakupa stavbe na Litijski 51 ne bi prišlo. Naj izpostavim dokazane kršitve zakona. Prvič, kršitev zakonov in ostalih predpisov pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna. Obveznosti niso prevzete s pisno pogodbo, pred izplačili nista bila preverjena pravni temelj in višina obveznosti, nista bili upoštevani načeli učinkovitosti in gospodarnosti, nakup poslovne stavbe za potrebe pravosodnih organov ni bil ustrezno načrtovan v državnem proračunu, plačila, ki so izhajala iz prevzetih obveznosti, niso bila vključena v proračun leta, v katerem zapadejo. K vlogi za uvrstitev novega projekta v proračun je bilo podano pozitivno mnenje, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, preobremenitve niso odražale prevzetih obveznosti po pogodbi in aneksih, na obrazcu FE niso bili vpisani točni datumi predvidenih plačil obveznosti v proračunskem letu. Drugič, kršitve pri oblikovanju sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju sredstva se niso izločala v rezervo vsak mesec. Prerazporeditve iz splošne proračunske rezerve na postavke posameznih neposrednih uporabnikov niso predstavljale nepredvidenih namenov ali namenov, za katere sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Tretjič, kršitev zakonov in drugih pravnih aktov pri dodeljevanju transferjev. Obveznosti niso bile prevzete s pisno pogodbo, pred izplačili nista bila preverjena pravni temelj in višina obveznosti, ni bil izvajan ustrezen nadzor nad poslovanjem pravnih oseb oziroma nad izvajanjem odobrenega programa pravne osebe. Izhodišča za pripravo finančnega načrta so bila posrednemu proračunskemu uporabniku posredovana prepozno, pogodbe so bile sklenjene po začetku opravljanja storitev. Četrtič, neskladja s predpisi na področju pridobivanja prihodkov državnega proračuna. Ni bilo zagotovljeno, da so najemnine od oddaje stvarnega premoženja države v najem prihodek proračuna države. V proračunu niso bili izkazani vsi prejemki, ki pripadajo državi ter vsi izdatki države za posamezne namene. Niso bila izkazana vsa sredstva, ki jih je Republika Slovenija pridobila v lastništvo. Poslanci Slovenske demokratske stranke nenehno opozarjamo na nepravilnosti in nezakonitosti pri porabi javnega denarja, vlagamo pisna in ustna poslanska vprašanja, sklicujemo seje delovnih teles, vlagamo interpelacije vendar se kljub jasnim argumentom nič ne spremeni, koalicija pa se običajno odziva s floskulo, da samo nabiramo politične točke. Ponovno poudarjam, da to niso ugotovitve opozicije ali stranke SDS, gre za ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je v skladu z Ustavo Republike Slovenije najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe. Ureditev in pristojnosti Računskega sodišča določa zakon. Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano na ustavo in zakon. Še več, ko neodvisna inštitucija ugotovi nepravilnosti začnete s skrivanjem dokazov, ustrahovanjem, neposrednimi pritiski na inštitucije in na posameznike, kakor delajo v organiziranem kriminalu. Pa poglejmo, z amandmajem za 3,8 milijonov evrov znižate finančna sredstva za Računsko sodišče in to po tem, ko je le-to razgalilo vaše nepravilnosti in nezakonitosti. Revizorka, ki je revidirala nakup sodne stavbe dobi opozorilo pred odpovedjo. Revizijsko poročilo nakupa stavbe, ki bi ga morala izdelati in objaviti revizijska hiša Ernst & Young že pred meseci, še vedno ni dostopno. In se ne ustavljate, zgodba se še nadaljuje z nakupom prostorov za Urad za preprečevanje pranja denarja, ponovno z nepravilnostmi.

Pred nekaj meseci sem vas poimenoval za Božička, ker ste lani med božičnimi prazniki zagotovili denar za nakup podrtije na Litijski. Besede vzamem nazaj. Niste Božiček, obnašajte se kot šerif in ne upoštevate pravil ter delate v lastno korist. V Slovenski demokratski stranki vas ponovno pozivamo k odstopu in predlagamo, da to naredite takoj zdaj, saj bomo v naslednjih nekaj urah še dodatno razkrili vaša nezakonita, netransparentna in nemoralna ravnanja. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo poslanec Jernej Vrtovec. Izvolite. spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gospod minister s celotno ekipo, predstavniki Vlade! Najprej glede očitkov, ki se očitajo ministru glede nakupa sodne stavbe. In naj že uvodoma povem, da v Novi Sloveniji bomo interpelacijo proti ministru podprli. V stališču bom navedel razloge. Kar se pa sodne stavbe tiče, je šlo pri tem nakupu narobe vse kar je narobe lahko šlo tudi s strani Ministrstva za finance. Naj povzamem. Torej Ministrstvo za pravosodje je 29. decembra plačalo 7,7 milijona evrov za stavbo na Litijski, ki jo je prodajalec leta 2019 kupil za 1,7 milijona evrov. Na Komisiji za nadzor javnih financ smo 7. februarja s sklepom z uvedbo revizije predlagali ta pregled tudi Računskemu sodišču. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo več kršitev, tako s strani Ministrstva za pravosodje kot tudi s strani Ministrstva za finance. Prvič. 6,5 milijona evrov od skupaj 7,7 milijona evrov je bilo zagotovljenih s prerazporeditvijo iz proračunske rezervacije, čeprav gospe in gospodje, ni šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ne bi bilo mogoče načrtovati. Vlada torej 22. decembra 2023 odločila o prerazporeditvi pravic porabe za ta projekt. Zato je Ministrstvo za pravosodje 22. decembra 2023 na Ministrstvo za finance naslovilo prošnjo za odobritev izjeme, za izjeme pri uvrstitvi novega projekta v proračun, kar pa ugotavlja tudi Računsko sodišče, ni skladno s pravilnikom o izvrševanju proračuna, ki določa, da je treba gradivo poslati v mnenje najmanj 20 dni pred sejo vlade. Ministrstvo za finance je k vlogi za uvrstitev novega projekta v proračun 27. decembra 2023 podalo pozitivno mnenje, kljub temu, da so v skladu s pravilnikom o izvrševanju proračuna večje spremembe NRP dovoljene le do 17. 10. Ker Ministrstvo za finance tega ni preverilo, je s tem podana nova kršitev samih predpisov. Torej, Ministrstvo za finance je s tem, ko je podalo pozitivno mnenje k vlogi za uvrstitev novega projekta v proračun, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji za večjo spremembo NRP, iz tretjega odstavka stodevetinšestdesetega člena pravilnika o izvrševanju proračuna ravnalo v nasprotju s tretjim odstavkom 170. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna, ki med drugim tudi določa, da ministrstvo za finance direktorat za proračun preveri skladnost s predpisi ter skladnost finančnih podatkov z veljavnim proračunom. Zdaj, glede Računskega sodišča. Mi imamo institucije zaradi tega, tiste institucije zlasti, ki so ustavna kategorija zato, da jih spoštujemo. Ne boste rekli, vaša Vlada naj bi kršila vse kar je bilo treba kršiti, vse narobe ste delali, nobenih spoštoval, ne Računskega sodišča, ne sodišč vse je bilo narobe. V redu, lahko sprejmemo to argumentacijo, ampak vi ste obljubljali pa drugačno politiko. Vi ste obljubljali, spoštovali bomo institucije. Vi jih ne spoštujete, tudi zaradi teh ugotovitev Računskega sodišča na račun Ministrstva za finance je prišla ta kazen, kazen božja palica, da ste jim tik pred zdajci z amandmajem v tem Državnem zboru odrekli tri milijone evrov **18. na takšen način se institucij ne spoštuje in na takšen način institucije, kot je Računsko sodišče, ne morejo biti neodvisne, če finančno niso neodvisne. in gospodje, če se vrnem nazaj k Litijski, pri tem projektu je šlo narobe vse, kar je lahko šlo narobe in zatajile so v bistvu institucije v okviru samih ministrstev. Ministrstvo za pravosodje, tam se je posledica politična že zgodila in tudi na Ministrstvu za finance. Torej, sama interpelacija, ki izpostavlja, da minister za finance ni opozarjal na problematična dejstva, da ni deloval kot varuh javnih financ in kot varuh zakonitega razpolaganja z javnimi sredstvi, pač pa je v decembru 2023 izrecno spodbujal h kršitvam zakonodaje, saj tudi iz korespondence med ministrstvoma potem izhaja, da ministrstvo, izhaja in se tudi poudarja, da bojo pač ta sredstva za nakup Litijske zagotovljena v kolikor bo samo s kršitvijo zakona bilo to omogočeno, drugače izven konteksta kršitve zakonodaje bi bil ta nakup decembra meseca neizvedljiv. v nadaljevanju bomo s kolegicami in kolegi v okviru te razprave še utemeljevali stvari glede same Litijske, bi se pa zdaj osredotočil še na drugo pomembno ali pa bistveno stvar, ki se dogaja v mandatu te Vlade. Minister za finance bo šel v zgodovino kot minister, ki se ga bo prijel nek vzdevek, minister za višje davke. Mi bomo imeli ministra in Vlado za višje davke. Na začetku mandata, ko je ta garnitura prevzela oblast, sem nazorno državni sekretarki prikazal, kaj pomenijo višji davki na primeru čokolade in nagrade za otroka. Kako naučiti otroka kaj so davki? Tako, da mu za nagrado, ker pač mu obljubiš, če bo pospravil svojo sobo, obljubiš čokolado, ampak potem mama pride, glej, zelo si bil priden, dam ti samo polovico čokolade, polovico bom dala pa tistim pač, ki svoje sobe tudi niso pospravili, ker tudi njim pripada in ta otrok rata besen, zakaj bi bil jaz še naprej tako priden, če pa polovico dobi tisti, ki nič ne dela? To je bilo na začetku tega mandata, po dveh letih in pol te Vlade, pa prihajam sem, gospod minister, nazaj, s čokolado, ampak vi ne jemljete več polovico, ampak dve tretjini čokolade in tretjina ostane tistemu, ki ustvarja, ki dela. Tako ste v tem mandatu dvignili davke. Torej, gospe in gospodje, živimo v državi in podatki to kažejo, kjer se je v dveh letih in pol mandata zgodilo naslednje. Vlada je do sedaj določila naslednje višje davke oziroma dajatve: razveljavitev Zakona o dohodnini prejšnje vlade 420 milijonov evrov, več davka v letih 2023 do 2025; zaradi tega bo povprečna plača, v letu 2023, je nižja za okrog 650 evrov, prispevek za dolgotrajno oskrbo 620 milijonov evrov, obvezni zdravstveni prispevek namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki bo 35 milijonov evrov, 35 evrov, vi govorite, da je šlo za ukinitev, kar sploh ne drži, ampak za prerazporeditev, to stane davkoplačevalce 680 milijonov evrov letno do vključno 2024 naprej, neusklajevanje dohodnine v letu 2024 125 milijonov evrov več pobranega davka. Potem je davek na bilančno vsoto bank, se, ne govorim o tem ali se strinjam o tem ali ne, ampak to so fakti, takrat smo se vsi strinjali glede bilančne obdavčitve, dodatnih, dodatnih obdavčitev bank, 400 milijonov evrov več pobranega davka v naslednjih petih letih. Povišanje davka od dohodka pravnih oseb v naslednjih petih letih z 19 odstotkov na 22 odstotkov, se pravi do 200 milijonov evrov dodatne davčne obremenitve podjetij letno. Uvedba minimalnega davka, 27 milijonov evrov na leto, povišanje tudi RTV prispevka skoraj deset milijonov letno. Skupaj torej med letom 2023 in 2028 na podlagi ukrepov v dveh letih in pol te vlade so se davčna bremena zvišala, znašalo približno 7,5 milijard evrov novih dajatev. To znaša 3 tisoč 750 evrov novih javnih dajatev na vsakega državljana v tem obdobju. Torej ob tem pa, ko se nalagajo novi davki, pa država postaja vedno bolj potratna. Realizacija državnega proračuna 2022 je znašala, veste koliko, 13,7 milijarde evrov.

17 milijard evrov. In to govorite, to je zaradi poplav. Ali lahko že, za božjo voljo oni na Koroškem v Savinjski dolini občutijo vašo učinkovitost s temi finančnimi sredstvi, ne pa, da v dveh, da v enem letu in pol niste bili sposobni ene hiše postaviti, še tisto hišo, ki je bila postavljena, je bila postavljena s privatnimi sredstvi podjetnikov in podjetnic s humanitarno pomočjo in je šel potem predsednik Vlade na to otvoritev. Toliko o tej učinkovitosti. V covidu, torej 13,7 milijarde evrov, za leto 2025 pa se načrtuje skoraj 17,1 milijarde evrov odhodkov. Torej, odhodki se bodo torej povečali

Pa še ena stvar za ta december. Jaz verjamem, da je ministru težko biti tukaj 12 ur. Tudi po izračunu časnika Finance, pa po poročanju ene izmed televizij, se pač primanjkljaj za decembra načrtuje, se pravi poveča za skoraj milijardo evrov. Minister vsako uro, ki je tukaj, stane tri milijone evrov, če hočemo v decembru mesecu to milijardo pripeljati noter, ki jo moramo pripeljati. Ali se razume, tri milijone evrov na uro. In verjamem, da je težko, ker moraš to zapraviti. Torej, gospe in gospodje, ta Vlada je Vlada višjih davkov. Še glede ene stvari, za katero napovedujem danes, da bo v kratkem vložena in to je ocena ustavnosti Zakona o dohodnini. Kaj potrebujejo podjetja? Podjetja potrebujejo stabilno poslovno okolje. Vlada pa pride novembra, decembra meseca in spremeni Zakon o dohodnini dodatno obremenila podjetnike. In ta zakon je sprejet. Upam, da bo bil na Ustavnem sodišču razveljavljen. Vi ste obremenili normirance, gre za okoli 15000 normirancev za okoli tisoč družb z omejeno odgovornostjo in 14 tisoč espejev. Zdaj tisti, ki so rekli, radi bi nekaj dodatno zaslužili, radi bi nekaj dodatno ustvarili. Zaradi tega trdim, ko se spravljate na 15000 ljudi, ki bo na podlagi vaše reforme, te davčne reforme Zakona o dohodnini v proračun prinesla 12 milijard evrov? Se spravljate zaradi 12 milijonov evrov, zaradi 12 milijonov evrov se spravljate na te ljudi, ki bi dodatno ustvarjali. Torej zakaj to? Zaradi tega, ker v osnovi bijete ideološki boj, razredni boj proti podjetnikom, proti tistim, ki radi ustvarjajo na takšen način. Torej ob tem pa ena primerjava, ki sem jo že večkrat prebral, ampak kot kaže ne razumete. Torej, normiranci so lani ustvarili 2,3 milijarde evrov prihodkov in nato plačali 158 milijonov evrov davka, evrov davkov na dobiček oziroma dohodke iz dejavnosti. Navadni espeji oziroma posamezniki z dejavnostjo so lani ustvarili 7,3 milijarde evrov prihodkov in plačali 84 milijonov evrov omenjenega davka. Torej, običajni podjetniki imajo 3,2-krat več prihodkov kot normiranci, a so plačali polovico toliko davka kot normiranci. Torej še ena primerjava: tudi delež davka od dohodkov iz dejavnosti v prihodkih normirancev pomeni 6,8 odstotka, **20. TRAK (VI) 10.35** (Nadaljevanje) 1,5 odstotka. Torej sistem, ki deluje, ste ga uničili. Glede višjih davkov gre tudi za triletno kršitev koalicijske pogodbe, kjer imate eksplicitno zapisano, da boste razbremenili davke na plače.

Tudi na podlagi podatkov Eurostata o povprečnih bruto plačah za polni delovni čas v letu 2023 so podatki za Slovenijo naslednji. Glejte, povprečna bruto plača v Evropski uniji je znašala 37 tisoč 900 evrov. V Sloveniji je bruto plača 33 tisoč 81 evrov. To nas je, gospe in gospodje, veste, postavilo pred Italijo. Bruto plača v Italiji znaša 32 tisoč 749 evrov. Ej, pohvalno, moram reči. Pred Italijo nas to postavlja. Ampak kaj razkrivajo realni podatki, ti so pa precej drugačni. Slovenci dobimo nižje neto plače, ta je v Italiji 24 tisoč evrov, medtem ko je v Sloveniji zgolj 17 tisoč 500 evrov, torej od 33 tisoč evrov bruto plače Slovencu ostane 17 tisoč 500 evrov, Italijanu od 32 tisoč evrov pa 24 tisoč evrov. Torej, poglejte kako požrešna je ta država in ta Vlada zaradi tega, ker skozi to požrešnost se med drugim financirajo tudi tiste stvari, ki se ne bi smele ali pa bi se morale v omejenem obsegu ali pa bolj ciljno, med drugim financiranje nevladnih organizacij s proračunom 2025 kar za 150 milijonov evrov. Še hujši so podatki na podlagi Eurostata o kupni moči. Ob upoštevanju kupne moči je torej razlika še večja. Povprečna neto plača po standardu kupne moči je bila v Italiji 25 tisoč 51 evrov,

To pomeni, da imajo Čehi in Italijani na primer večno večjo dejansko kupno moč, čeprav smo jih po bruto plači prehiteli in smo uspešnejši. Torej, gospod minister, ta obljuba o razbremenitvi plač ni bila realizirana. To imate pa v koalicijski pogodbi. Ampak vračate se na predvolilno obljubo in to je edina obljuba, ki jo ta vlada dosledno izpolnjuje. Obljuba predsednika Vlade, ki je dejal, kaj bodo meni nižji davki, porabil jih bom za neumnosti. Lahko to nekdo govori, ki dobi milijon evrov nagrade, Ampak ljudje, ki jih dodatno davčno obremenjujete, nazadnje z dvigom omrežnin pa tako naprej, pa to občutijo drugače. In to obljubo, da boste dvignili davke, žal, to je edino kar je in dosledno izpolnjujete. Tudi glede naše konkurenčnosti, torej Slovenija je tudi na lestvici svetovne konkurenčnosti, tako kot lani, izgubila štiri mesta in se uvrstila na 46. mesto med 67. ocenjenimi državami, kaže poročilo, ki ga objavlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta. Torej, kazalci niso uspešni. To, kar govori predsednik Vlade tukaj z ambonom o predstavitvi proračuna, vsi nam za vidijo našo uspešnost, a »bejž« ga lomiti, vedno več podjetnikov poznam, ki odpira podjetja na Hrvaškem, ja, kjer imajo 10 odstotno obdavčitev, vedno več jih poznam. Verjamem, da vaši kolegi iz nevladnih organizacij tega ne počnejo, ker imajo tukaj vsega dovolj.

ta trenutek hujše krize, tudi Italija in Nemčija, je ta primanjkljaj še večji, pri nas bo znašal 1,5 milijarde evrov. Ampak to ni v redu popotnica za obdobje, ki nas čaka. V obdobju, ko se ne ohlajajo manjše države, ampak evropske gospodarske sile, kot so Nemčija, Francija, Italija. In na kakšen način je Slovenija v tem pripravljena. **21. kako otroka naučiti kaj so davki na primeru čokolade, vi nazorno kažete, tako da otroku zaradi tega, ker je bil priden, daste vi samo eno tretjino čokolade, medtem ko pa jo ne dve tretjini daste tistim, ki si te čokolade niso zaslužili. Jaz vam dam celo. Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, minister, cenjena slovenska javnost! Predlagatelji, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, so vložili predlog za razpravo, ki mu bo sledilo odločanje o zaupnici in razrešitvi ministra za finance. V njenem besedilu ministru očitajo vrsto spornih dejanj, po njihovem mnenju gre tudi za kazniva dejanja, ki naj bi vključevala tudi nevestno delo v službi in oškodovanje javnih sredstev. Minister naj bi po mnenju predlagateljev zavajal javnost, oškodoval javne finance ter negospodarno in nesmotrno upravljal z javnimi sredstvi. Očitajo mu, da je bil lastnik podjetja v davčni oazi, na račun katerega je nakazoval finančna sredstva, zato v svojem predlogu izpostavljajo, da so izgubili zaupanje v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ ter predlagali Državnemu zboru, da ga razreši s položaja. Celoten današnji dan bomo tako namenili razpravam o očitkih strnjenih v interpelaciji. Tradicija in praksa pa velevata, da se bo izpostavilo še kakšne druge v predlaganem besedilu nezapisane obtožbe. Predlagatelji morda skušajo nastaviti ogledalo drugim, a v njem lahko bi gledali tudi svoj lasten odsev. Kdor živi v Stekleni hiši, naj bo previden pri metanju kamnov. Spoštovani! Kot vedno v teh primerih se moramo vprašati, kdo so tisti, ki vpijejo, primite tatu, in zakaj želijo s tem ustvariti nekaj dramskega in političnega učinka. Čas teče hitro in spomini hitro bledijo. A ne pozabimo, kako so javnost, kako so z javnimi sredstvi ravnali predlagatelji, ko so nazadnje dobili to priložnost. Ne bo se pozabilo tovornjakov z maskami, prijateljsko pajdaških nabav, povezav, nabavnih povezav, nerealistično planiranih proračunov, visokih prerazporeditev med postavkami za razne namene, vse kar so potrebovali kot izgovor so bile izjemne okoliščine in pavšalne navedbe češ, da rešujejo življenja. Eden glavnih očitkov interpelacije znova temelji na obtožbah koalicije, češ da ne izvršujejo svojih koalicijskih zavez, tokrat tiste o povrnitvi zaupanja v institucije, z le malo delujočega spomina pa je vsaj nenavadno spremljati, da o tem vpijejo tisti, ki so institucije zlorabljali, jih razgrajevali in jih tudi danes javno blatijo. Spoštovani, spoštovane! Politiki sta zaupanje in čas odvisna od skladnosti besed in dejanj, da kar govoriš in zahtevaš od drugih, delaš tudi sam, sicer izgubiš zaupanje in kredibilnost. To očitajo tudi predlagatelji ministru. Priporočamo jim, da se tovrstnih izzivov lotijo najprej pri sebi, tako kot smo se jih lotili Socialni demokrati, s pometanjem pred lastnim pragom. Kot predlagatelji dobro vedo, vsakodnevne izvršbe, izvršne odločitve pomenijo tudi, da moraš pojasnjevati svoja ravnanja in se soočiti s kritikami in očitki. Ko gre za opravljanje javnih in skupnih financ. V demokratični družbi je pojasnjevanje svojih ravnanj dolžnost vseh nosilcev funkcij. Prepričani smo, da bo minister danes dobil dovolj priložnosti, da temeljito pojasni vsa svoja ravnanja in odločitve. V Poslanski skupini Socialnih demokratov tega predloga interpelacije ne bomo podprli.

bdenje nad javnimi financami in skrb za vzdržnost javnih financ. V Levici se s takšnim ozkim pogledom na vlogo ministra za finance ne strinjamo, zato se nemalokrat z ministrom za finance, ki prej omenjeno vlogo razume skoraj dobesedno, znajdemo na diametralno nasprotnih bregovih. Delo ministra tako ne gre nujno razumeti za slabo, smo pa v Levici prepričani, da bi moral minister imeti večji posluh za rešitve, ki so namenjene prebivalkam in prebivalcem naše države, zlasti v tistem delu, ko moramo zasledovati servisiranje javnih storitev in pravic, **22. TRAK: (SC) – 10.45** (nadaljevanje) saj konec koncev v javne finance sredstva prispevamo vsi v tej državi. Letni proračunski primanjkljaji so se po ogromnih vsotah, ki jih je zapustila prejšnja vlada, znižali. Proračunski primanjkljaj je leta 2023 znašal 2,6 BDP. Letošnji primanjkljaj pa bo, sodeč po zadnjih napovedih, še malenkost nižji. V enako smer se gibljejo tudi podatki glede državnega dolga, saj je z izjemo leta 2019 trenutni državni dolg, ki znaša nekaj pod 70 procentov BDP, najnižji po letu 2012. Delovanje Ministrstva za finance pod vodstvom ministra Boštjančiča je bilo dobro tudi v kontekstu hitrega odziva na lanskoletne poplave ter ustrezne prilagoditve javnih financ glede na potrebo po poplavni obnovi. Ob nenadni in nujni potrebi po večjih izdatkih zaradi sanacije prizadetih območij se je potreben dvig javnofinančnih prihodkov opravil na pravičen način, ki ni dodatno obremenil navadnih ljudi. Glavna dodatna vira javnofinančnih prihodkov sta tako bila začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki so ga banke seveda neuspešno izpodbijale, ter začasni dvig stopnje davka na dohodke pravnih oseb iz 19 na 22 odstotkov. Naj poudarim, da je bila prejšnja davčna stopnja davka na dohodke pravnih oseb z 19 odstotki pod povprečjem Evropske unije ter je z dvigom na 22 odstotkov nekje v povprečju EU in ni nikakor škodljivo visoka, kot nas hočejo nekateri prepričati. Veseli nas, da je finančni minister nekdo, ki lahko razume, da morajo tudi podjetja in premožnejši prispevati svoj pravičen delež k blagostanju družbe, družbe, ki jim konec koncev podjetniške pobude tudi omogoča. V preteklem desetletju se je delež javno finančnih prihodkov iz naslova davka na dohodke pravnih oseb v povprečju gibal med 7 in 8 procentov vseh javnih finančnih prihodkov, s čimer je močno zaostajal za deležem dohodnine, trošarin in davka na dodano vrednost. V proračunu za leto 2025 načrtovani prihodki iz naslova davka na dohodke pravnih oseb predstavljajo 12 procentov vseh javnofinančnih prihodkov in tako predstavljajo večji delež od trošarin ter so tik za petami za dohodnino s 14 Povedano na bolj preprost način: razmerje med različnimi davščinami kot deleži celotnih javnofinančnih prihodkov je pod to vlado bolj pravično. Minister Boštjančič je skozi dogovarjanja pokazal posluh, da je sprejel argumente po prilagoditvi mnogih ukrepov. Tako smo znižali količino prometa, pod katero ni treba sporočati točnih podatkov o prihodkih in odhodkih za espeje. Kot že rečeno zvišali davčno stopnjo na dohodke pravnih oseb in še bi lahko našteval. Enka je minimalka. Nenazadnje pa tudi dvig meje upravičenosti do subvencije osnovnošolskih kosil pred predvideno dokončno brezplačnostjo v letu 2027. Čeprav z ministrom za finance in ministrstvom relativno dobro sodelujemo na področju zbiranja javnih prihodkov, pa kot že uvodoma povedano, nismo tako složni na drugi strani javnih financ, torej pri odločanju, kam naj bodo zbrana sredstva namenjena. Pogosto naletimo na težavna pogajanja ali pa direktno nasprotovanje, pa naj gre za investicije v kulturo, javno stanovanjsko politiko ali kakšen drug projekt, pomemben za blagostanje v družbi. Politike, ki državljankam in državljanom omogočajo lažji dostop do javnega najemnega stanovanja mesta v domu za starejše in nenazadnje s kulturo polnejšega življenja so tiste, ki smo jih koalicijski partnerji ljudem obljubili na začetku skupne poti. Tu smo, da te obljube udejanjamo. Ministra bi rad spomnil, da smo v Levici kljub občasnim in včasih tudi zelo resnim pomislekom vedno zagotovili podporo za sprejem zakonov predlaganih s strani Ministrstva za finance, saj smo ocenili, da dobre rešitve pretehtajo tiste manj dobrodošle. Kompromisi so navsezadnje jedro sodelovanja v koaliciji. Za dobre kompromise in sodelovanje pa je predpogoj vzajemnost. Verjamem, da bomo z ministrom znali do konca mandata uspešno sodelovati za doseganje rezultatov, ki smo jih kot koalicija obljubili državljankam in državljanom. Posledice naših politik bodo v zagotavljanju dostopnejše kulture javnih najemnih stanovanj, dolgotrajne oskrbe in socialne države ter večji blaginji za vse prebivalce. Minister je obširno odgovoril na očitke, očitke, ki bi jih desna stran parlamenta brez težav in v prvi vrsti očitala **23. TRAK: (JJ) – 10.50** (nadaljevanje) in tudi morala nasloviti kateremukoli svojemu ministru. Poslanski skupini Levica ne bomo podprli interpelacije ministra Boštjančiča, ker menimo, da je v svojih točkah neupravičena. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o interpelaciji. Gledam predlagatelja, bo začel. Ne, ja, bo. Izvolite predlagatelj. Lep pozdrav vsem še enkrat! Zdaj, minister je v odgovoru ponovil tisto kar nam je že pred časom pisno poslal. Jaz sem že v uvodu pri predstavitvi te interpelacije v skladu z napovedjo, ki smo jo dali poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke o vložitvi napovedal, da bomo nekatere stvari še dodatno utemeljili in sem jih danes uvodoma tudi in žal ni odgovora ministra na te dodatne ugotovitve. Tako da v nadaljevanju minister Boštjančič pričakujemo te odgovore, ker tisto, kar ste poslali pred dobrima dvema tednoma, smo prebrali. In tisto kar ste poslali, moram reči, da v ničemer ne zmanjšuje vaše odgovornosti za protipravna ravnanja, ki ste jih storili 22. decembra lani in v naslednjih dneh. Torej zadeva je zelo resna, jaz moram reči, da verjamem, da se bodo s tem ukvarjali tudi drugi pristojni organi, ampak mi smo danes tukaj za to, da govorimo o politični odgovornosti ministra in podpredsednika Vlade, ki je žal z odgovori ni izničil. Zdaj minister pravi, da mu očitamo nekaj, za kar ne more biti odgovoren, ker so po 65. členu Zakona o javnih financah za vodenje lastnih ministrstev oziroma za vodenje drugih organov odgovorni predstojniki organa. Saj tega ne očitamo, mi ne očitamo ministru, mogoče bo v nadaljevanju pol še kakšen očitek glede tega, za kar pa je minister odgovoren, ker vidimo, da je šel tudi kot minister za finance v nakup neke nepremičnine po zelo čudnem postopku in v prijateljskih navezah. Mimogrede, isti posrednik nepremičninski, tako pri Litijski kot pri Parmovi je ABC nepremičnine. Tam je minister odgovoren kot minister, vendar tega danes v interpelaciji nismo posebej izpostavljali. To Parmovo, ki je kupljena tudi na čuden način in o čemer bo kaj več govora potem verjetno tudi v nadaljevanju. Izpostavili pa smo tisto za kar je minister kot predstojnik Ministrstva za finance neposredno in edini odgovoren. In to je kršitev 42. člena Zakona o javnih financah, ki jo je storil zavestno. Jaz sem prej kronologijo predstavil ravno zaradi tega, da sem pokazal, da minister ni govoril resnice na Odboru za finance, 23. 9., ko je dejal, jaz sem bil s to litijsko seznanjen decembra, ni res. Ni res. Vsi ti dogodki, ki so se odvijali od oktobra 2022, ko je bilo ustavljeno javno naročilo za izbiro projektanta za novo sodno stavbo za Bežigradom na državni zemlji, ustavljeno je bilo pa zaradi tega, ker je minister za finance ta sredstva zmanjšal v načrtu razvojnih programov. Od tam naprej so se odvijale aktivnosti za ureditev prostorov, ob vednosti tako ministra za finance kot predsednika Vlade Republike Slovenije od januarja lani naprej. Od januarja lani naprej. In naslednje aktivnosti, ki so bile bolj izrazite, so se dogajale v oktobru in novembru lani, kjer je vodja kabineta ministra za finance Klemen Babnik usklajeval aktivnosti glede zagotavljanja finančnih sredstev za nakup Litijske, lizing krediti in tako naprej, ko je bilo ugotovljeno, da iz tega nič ne bo, se je zgodil ta prvi ključen sestanek v kabinetu ministra oziroma v njegovi pisarni ministra za finance 5. decembra lani, kjer so bili prisotni prejšnja ministrica Dominika Švarc Pipan, njegova državna sekretarka, do nedavnega kandidatka za guvernerko Saša Jazbec, še njegovi sodelavci, najvišji in sodelavke in sodelavci ministrice za pravosodje, ker je bila debata o zagotavljanju sredstev za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij in ob zaključku tega pogovora je minister Boštjančič zagotovil, da lahko zagotovi sredstva v kolikor bo Ministrstvo za pravosodje posel speljalo do konca lanskega leta, se pravi v 20 dneh. In tako se je tudi zgodilo. In potem je bil tisti ključen sestanek dva tedna kasneje, 22. decembra, v pisarni ministra za finance Klemna Boštjančiča, to je bil petek 22. decembra pred božičem, kjer je bilo zagotovljeno, da bo predlagal prerazporeditev 6,5 milijona in istega dne kasneje se je zgodila dopisna seja Vlade, ki je to protizakonito prerazporeditev tudi potrdila. 6,5 milijona evrov je na predlog ministra za finance in podpredsednika Vlade, Klemna Boštjančiča, bilo prerazporejeno za projekt, ki ni obstajal. 22. decembra lani ta projekt sploh ni obstajal. Umeščen je bil v načrt razvojnih programov šele teden dni kasneje oziroma šest dni kasneje ob soglasju ministra za finance. Grobo je kršil Zakon o javnih financah pri tej protipravni prerazporeditvi in grobo je kršil pravilnike, pravilnik o izvrševanju proračuna, zavestno, tudi pri umeščanju tega projekta v načrt razvojnih programov. O tem smo mi govorili, ne pa o mnenju s pridržkom Računskega sodišča, ki je pri splošnem delu za leto 2023 nastalo zaradi dejansko te napačne preknjižbe 342 milijonov, kot pravi minister. Saj tega nismo očitali, Vemo, da je pač zaradi obsega tega napačnega knjiženja, je pač Računsko sodišče po »defaultu« izdalo mnenje s pridržkom, tudi na splošni del, ne samo na izvrševanje kot je bilo to običajno v preteklih letih. In tega, minister, niste danes uspel argumentirati, zakaj ste to storil? Zakaj ste to storil? Zakaj ste zavestno kršil Zakon o javnih financah in zakaj ste zavestno kršil vsaj 2 člena Pravilnika o izvrševanju proračuna? Da ste se zavedal, da to počnete, ste potrdili letos oktobra, ko ste predlagal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, oktobra, kjer ste želel ta rok, 17. oktober, ne, do 17. oktobra bi namreč lahko Litijsko umestili v dopolnitev načrta razvojnih programov, do 17. oktobra lani, bila pa je umeščena tik pred novim letom, 28. decembra lani, več kot dva meseca po tem roku. Seveda je minister vedel, kaj počne, se tega zavedal, ne. Državna sekretarka, ki sedi tam poleg vas, je v dopisu napisala, da je rok 17. 10., v dopisu, vam je napisala v dopisu, jasno napisano, da je rok za tako stvar 17. 10., v nadaljevanju, na koncu, pa, da se temu ministrstvo ne nasprotuje. tega soglasja seveda ne bi smelo biti, kot ne bi smelo biti prerazporeditve zaradi še hujše kršitve, to je kršenje Zakona o javnih financah. Vi ste želel to, pravim(?), letos s tem pravilnikom spremeniti in želeli ste črtati to, da mora biti najmanj 20 dni pred sejo Vlade, na kateri bo predvideno gradivo, obravnavano gradivo v hiši, tukaj ste tudi kršil, ker ni bilo 20 dni, ampak je, praktično isti dan ste obravnavali na dopisni seji, na dopisni seji Vlade gradivo, ki bi moralo biti 20 dni pred to sejo v hiši. Vi ste hoteli to črtati in seveda tega niste storili, verjetno vas je kakšna služba na to opozorila. 16. 10. ste posredovali vsem ministrstvom in vladnim službam dopis: "Ministrstvo za finance si je prizadevalo pripraviti pravne podlage, po katerih bi se v izjemnih primerih in na podlagi odločitve Vlade omogočilo izvedbo večjih sprememb načrta razvojnih programov, v zvezi z določenim projektom tudi po 17. oktobru tekočega leta. Ker pa za tako ureditev v podzakonskem predpisu ni zakonske podlage, vsebina Pravilnika za izvrševanje proračuna Republike Slovenije v tem delu ostaja nespremenjena." To ste vi napisal letos oktobra. Torej, želel ste za bodoča ravnanja odpraviti oviro formalno, za katere ste se zavedal, da ste jo kršil, govorite pa o tem, da so ti roki samo instrukcijski v odgovoru na interpelacijo. Glejte, minister, sami sebe negirate. Sami sebe. Kot ste sam sebe negiral v trenutku, ko ste v prvem odzivu na vloženo interpelacijo dejal, da če ne bi bilo potrebno zagotoviti 6,5 milijona evrov, se o vaši odgovornosti sploh ne bi pogovarjali. Drži. Drži. Saj v tem pa je bistvo problema, ker ste vi s tem, ko ste zagotovili 6,5 milijona evrov 22. decembra protipravno, protizakonito, z grobim kršenjem Zakona o javnih financah omogočil, da je do tega nakupa sploh prišlo.

Tudi s tem, ko bodo danes koalicijski poslanci vas zaščitili in boste na ministrskem položaju ostal, breme te odgovornosti ostaja za naprej. In v kolikor danes ne bo politične odgovornosti in je ne boste prevzeli in jo od vas koalicijski poslanci ne bodo zahtevali, kot so jo pri odstopljeni ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan, potem seveda bo ta politična odgovornost prešla v naslednjih fazah, ker je to neizbrisno dejstvo, da gre za kršitev v druge vrste odgovornosti, v druge vrste odgovornosti. In upajmo, da se bo tukaj ta pravna država, ki jo nekateri tako kujete v zvezde, izkazala. Jaz osebno moram reči, da imam dvome glede tega, še posebej glede na to, da ste vse te glavne inštitucije obglavili, nastavili svoje kadre, ki vam nekateri zdaj kljub temu, da ste jih nastavili, niso všeč, vključno s predsednico Računskega sodišča, ki vam zdaj ni všeč zaradi tega, ker vam je pač po zakonu, bila je to dolžna, postavila ogledalo, ampak je vaša, vi ste jo nastavili. Zakaj imam dvom glede te subjektivne odgovornosti? Zaradi tega, ker beremo v zadnjih dneh te primerjave kako funkcionira v naši državi pravna država. 12 let že mrcvarijo človeka na sodišču, 12 let in mu očitajo, da je kupil nekaj predrago, češ da je bilo tisto vredno samo 17000 evrov, kupil je pa za 127000 evrov. Ob tem, da se je nekaj let nazaj zgodila dražba in je to, kar je bilo kupljeno za 127000 evrov, 18 dražiteljev dražilo in kupilo najugodnejši med njimi za 130000 evrov. In tega človeka v Celju zdaj zadeva Trenta, bivšega direktorja že 12 let mrcvarijo na sodišču. Na drugi strani imamo pa zdaj sodbe Probanka, Romana Pajenk, 9,7 milijona nevrnjenih kreditov, kazen 740 ur dela v splošno družbeno korist. Zadnja sodba Trimo Trebnje, Tatjana Fink, 4 milijone evrov, pogojna obsodba pogojna obsodba na leto in pol. Tako da zdaj minister verjamem, da ste na strani teh zadnjih, tako da se vam ne bo nič zgodilo, tudi če vas bodo procesirali zaradi te zadeve z Litijsko boste na koncu kakšno splošno splošno družbeno koristno delo opravil, ker verjamem, da ste na strani teh, ne pa na strani gospoda, ki ga mrcvarijo 12 let zaradi kaznivega dejanja, ki ga ni bilo. bilo. Minister pravi, saj so tudi drugi ministri delali enako. Vsa zadnja poročila Računskega sodišča so približno enaka. Približno enako Računsko sodišče ugotavlja, da se je ta člen napačno tolmačil, pravite, napačno ga tolmačimo, napačno tolmačimo kaj je ta nepredvidljiv namen.

revizijskih poročil Računskega sodišča za obdobje 2020 do 2023, za obdobje 2020 ni nič zneska v nasprotju z 42. členom zakona. ministra Bertoncelj Šircelj v letu 2020. V letu 2021 nič zneska v nasprotju z 42. Členom, se pravi različno tolmačenje, kot vi pravite, Kaj je nepredviden namen, Šircelj minister, ni nobenega zneska, da bi bilo karkoli v nasprotju s tem členom. In 2022 ministra Šircelj, Boštjančič 23 milijonov in lani Boštjančič 7 milijonov, to je litijska, pa še nekaj drobiža zraven. Ampak minister, v letu 2022 večji del pade na vas, večji del od teh 23 milijonov pade na vas nezakonite po mnenju Računskega sodišča prerazporeditve v skladu z 42. členom ZJF, pade od vas od 23 milijonov približno 21 milijonov pa pol oziroma 20 milijonov pa pol evrov, 20 milijonov pa pol pade na vas. Pa ti nameni, moram reči, niso identični z Litijsko, ne smemo tega posploševati.

in ste potem iz tega naslova to prerazporedili in za moje pojme to ni nič spornega, glejte, kljub temu, da je znesek visok in je bil potem v členu prerazporejen, kot ni nič spornega nakup prostorov za italijansko narodno skupnost, ki ga očitate prejšnjemu ministru, ker je šlo za nekaj dobrega, nekaj manj kot milijon evrov, in ni šlo za nakup podrtije, ni šlo za nakup podrtije. Šlo je za nakup nečesa, kar je pomembno za delovanje demokratičnih institucij v tej državi in za delovanje posameznih narodnih skupnosti tako, da teh stvari ni mogoče enostavno posploševati, tako da te primerjave niso najbolj primerne in želijo samo preusmeriti pozornost ne v tem stilu, kaj boste meni očitali, saj so tudi vsi ostali ministri približno enako v preteklosti počeli in delali". Pa tudi če bi temu bilo tako pa ni. Vas tako stanje prav v ničemer ne razbremenjuje, minister, prav v ničemer. Vaša odgovornost, tudi če bi temu bilo tako, ni zaradi tega popolnoma nič manjša. Mogoče bi bila še celo večja, ampak pri tej vaši prerazporeditvi. Je šlo za bistveno drugačne stvari, za bistveno drugačne stvari. Vse se je zgodilo v šestih dneh. Konec leta, pred božičem, na tisti petek pred božičem in na tisti petek pred novim letom, 6 milijonov pa pol ste prerazporedili splošne proračunske rezervacije na projekt, ki ga ni bilo, šele kasneje je bil odprt, ne bi smel biti odprt, ker so vsi roki že potekli in s tem seveda tudi povzročili, nakup nečesa kar je breme zdaj za to državo, breme. Glejte že eno leto se nič ne dogaja tam, že eno leto tam ta podrtija še naprej propada, še nadalje propada in bo očitno propadala še nekaj časa. Zdaj, minister pravi, moje podjetje katerega lastnik ste Brio d.o.o., ni bilo davčni dolžnik nikoli in istočasno ne osporavate tega, da je bil ta dolg zaveden med letoma 2006, šest in 2013. sedem let, glejte da je lastnik podjetja, ne ve, da je nek dolg, tudi če ni bil, dejansko bi moral biti izbrisan, da se ni izbrisal pa da FURS ni nič v tem obdobju naredil ne vem, ampak to ni najbolj pomembno, bolj pomembno je nekaj drugega. Ta znesek je bil nakazan v Belize. Pravite, da ta država ni bila na seznamu davčno problematičnih držav, drži, v letu 2015. Tukaj imam seznam teh držav, list of tax jurisdictions at the risk, kjer je Belize na seznamu visoko tvegana država in EU official list za leto 2015 zvezdica, se pravi, da je bila na tem seznamu, je bila. Še bolj pomembno kot tu vprašanje, da je bilo to nakazano v državo, ki omogoča pranje denarja, pa plačevanje za fiktivne storitve, je pa odgovor na vprašanje, ki ga niste dali, tudi danes ne in ne v odgovoru na interpelacijo, za kakšno šolanje pilotov je pravzaprav šlo, če vemo, da podjetje, ki mu je bil ta znesek nakazan, se s tem ne ukvarja. Mi smo vas v interpelaciji pozvali, da nam odgovorite, kateri so bili ti piloti, za katero letalsko družbo so se šolali? Kdaj so se šolali? Kje so se šolali, nobenega od teh odgovorov žal minister nismo dobili. In ta dvom o tem, da je šlo za nekaj drugega, ne pa za plačilo neke storitve, seveda ostaja, in bi bilo v vašem interesu, da ga danes tukaj pojasnite. Če bi jaz bil na vašem mestu, bi ga pojasnil z dokumenti. Bi ga pojasnil z dokumenti. Zdaj v drugem delu vašega odgovora pa gre za klasično preusmerjanje pozornosti, kjer govorite kaj vse smo naredili v tem obdobju, podobno tudi koalicijske koalicijske stranke. Zdaj, kaj ste naredili in česa niste, pa bi morali narediti in kakšno je stanje po dveh letih in pol vaše vladavine, ker ste tudi podpredsednik Vlade, vam je povedal kolega Vrtovec v stališču njihove poslanske skupine, kjer je jasno povedal koliko so se v teh dveh letih in pol za ljudi povečale obremenitve, koliko dražje je življenje zanje, koliko je slabši standard tistih, ki imajo najmanj, zakaj ni božičnice letos. Zaradi tega ni božičnice. Ker pač sredstva odtekajo za nepotrebne namene za nepotrebne nakupe kot je Litijska, za skladiščenje, računalnike, ki jim je med skladiščenjem potekel rok - mimogrede bil ste tudi minister za to področje zadnja dva meseca do včeraj torej, zaradi tega je stanje slabo. In zaradi tega, ker ste odpravili nekatere dobre rešitve prejšnje vlade. In jaz se pretirano s tem kar ste govorili ne bi hvalil, ampak povedal sem, da danes ni razprava o tem, o dosežkih in ne dosežkih. Tega nismo mi v interpelaciji niti z besedo omenjali, ampak je danes razprava o konkretnem ravnanju, ki je bilo protipravno, protizakonito in ki pomeni direktno kršitev Zakona o javnih financah in podzakonskih aktov. V stališču koalicijskih poslanskih skupin, vseh treh, smo slišali pričakovano. Preusmerjanje pozornosti na predhodne vlade, predhodne ministre, pa hvaljenje z dosežki sedanje vlade, predvsem ministra za finance. Klasična strategija, ampak tukaj moram reči, da se še posebej čudim stališču Poslanske skupine Socialnih demokratov. Kajti za to isto zadevo, glejte, je vaša ministrica pred letom, pred slabim letom dni Dominika Švarc Pipan prevzela odgovornost in odstopila. Za to isto zadevo, sicer zaradi drugih razlogov, je odstopil njen državni sekretar Igor Šoltes. Ali je bil razrešen? Za to isto zadevo je bil razrešen generalni sekretar Ministrstva za pravosodje, vaš član, gospod Gojkovič. Za to isto zadevo, zaradi te iste zadeve je odstopil generalni sekretar Socialnih demokratov. Zaradi te iste zadeve ste zamenjali predsednico stranke, gospo Tanjo Fajon in tako naprej, da ne naštevam. In zdaj danes vi pravite Socialni demokrati, mi te interpelacije ne bomo podprli. Torej, vi podpirate skupaj z Levico in Gibanjem Svoboda nezakonita ravnanja ministra za finance in podpredsednika slovenske vlade. Vi s tem, ko te interpelacije ne boste podprli, ta nezakonita ravnanja podpirate. To pa moram reči, da je meni osebno, meni osebno nerazumljivo. Tako da predlagam, da v nadaljevanju slišimo odgovor na konkretno izpostavljena vprašanja, ki jih žal v tem prvem odgovoru nismo slišali.

te Vlade, ki je na področju financ dejstvo. Seveda bomo o tem govorili, ker vi govorite o zadevi Trenta. In vi to dopuščate, predsedujoči, tako da bo tekla zanimiva in široka razprava. Zasluži si opomin, kajti razpravljanje o zadevi Trenta, domneve o tem, insinuacije o tem, kaj je bilo v Probanki. Kaj ima s tem Svoboda? Popolnoma nič.

Kolega Černač je govoril o Trenti, vendar v Trenti ni prvoobtoženi gospod Janez Janša, glede na to, da ste bila v sodstvu, bi bilo to prav, da si pogledate. Predlagatelj ima besedo. Ja, jaz sem govoril o tem ali načela pravne države veljajo enako za vse ali ne in sem potegnil pač pri tem določene primerjave, ki govorijo o tem, da očitno obstaja seznam ljudi, ki so nedotakljivi in tudi, če ustvarijo deset milijonska oškodovanja jo odnesejo z delom v družbeno korist. Na drugi strani pa obstaja očitno seznam ljudi, ki so na drugi strani, ki so drugorazredni, ki se jih obsodi tudi v primeru, ko je iz neba vidno, da ne gre za nobeno kaznivo dejanje in nadaljeval, da verjetno gospod Klemen Boštjančič sodi v kategorijo prvih, da tudi če bo kdaj procesiran zaradi te nezakonitosti, bo verjetno svojo kazen odslužil z delom v splošno družbeno korist. Zdaj, gospod minister Boštjančič je dejal, da je ta interpelacija, ki smo jo vložili poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke, zloraba revizijskega poročila Računskega sodišča v politične namene. Glejte, tukaj pa moram reči minister, da po dveh letih in pol je čudno razumevanje demokracije in ureditve v naši državi. Interpelacija je ustavna kategorija. V 118. členu Ustave piše, da najmanj deset poslancev lahko sproži v Državnem zboru interpelacijo o delu Vlade ali posameznega ministra. In ne samo, da lahko, poslanke in poslanci ne govorijo o opozicijskih in koalicijskih, saj teoretično bi lahko na podlagi tega člena Ustave interpelacijo sprožili tudi koalicijski poslanci govorijo o tem, da v kolikor poslanke in poslanci v Državnem zboru pridejo do ugotovitev, ki govorijo o tem, da je nek minister, član Vlade objektivno, v tem primeru celo subjektivno odgovoren za protipravna ravnanja, smo mi dolžni na podlagi tega člena Ustave to interpelacijo vložiti. V tem primeru smo jo vložili na podlagi najvišjega revizorskega organa v tej državi, na podlagi ugotovitev Računskega sodišča. In v kolikor bi na tej strani veljali enaki vatli, kot so veljali pred slabim letom dni za vašo kolegico, za ministrico za pravosodje, potem bi danes, v kolikor vi ne bi odstopili na podlagi teh ugotovitev, ki jih žal niste uspeli demantirati, ker jih ne morete, ker stvari stojijo in so nedvoumno ugotovljene. V kolikor vi ne bi odstopili, bi vas morali razrešiti.